Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 24. seje Državnega zbora.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. V zvezi s predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Države članice EU smo z namenom modernizacije sistema DDV v smeri, da bi bil ta enostavnejši, odpornejši na goljufije in prijazen do podjetij, sprejele dve direktivi, s katerima se spreminja DDV direktivna za področja e-trgovanja. Nova skupna pravila se v slovenski pravni red prenašajo s predlagano novelo Zakona o davku na dodano vrednost. Novela obsega spremenjena pravila za določitev kraja obdavčitve dobav blaga na daljavo in določenih storitev končnim potrošnikom v Uniji v skladu z načelom namembnega kraja ter ukinitev oprostitve plačila DDV na uvoz pošiljk male vrednosti. Za lažje plačevanje DDV v namembni državi članici se uvajajo tri posebne ureditve Vse na enem mestu za davčne zavezance in posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu pošiljk v vrednosti do 150 evrov za ponudnike naših poštnih in kurirskih storitev. Podjetja, katerih letno čezmejno e-trgovanje ne presega 10 tisoč evrov, lahko obračunavajo DDV v Sloveniji. Z novelo se uvaja tudi nova obveznost plačevanja DDV za davčne zavezance, tako imenovane spletne platforme, ki z elektronskim vmesnikom omogočajo prodajo na daljavo uvoženega blaga v pošiljkah vrednosti največ 150 evrov ali omogočajo prodajo blaga v Uniji strani podjetij brez sedeža v Uniji. Nova pravila pri e-trgovanju v Uniji se uporabljajo od 1. julija 2021. Da se je zagotovila pravočasna uporaba enotnih evropskih pravil v Sloveniji, je minister za finance sprejel dva pravilnika, s katerima se ureja izvajanje evropskih direktiv v prehodnem obdobju od 1. julija 2021 do uveljavitve obravnavane novele zakona. Z novelo se v naš pravni red prenašajo tudi določbe direktive, s katero se pravila glede DDV za dobave blaga in storitev oboroženim silam v okviru skupne varnostne in obrambne obrambne politike EU izenačijo s pravili, ki veljajo za zvezo Nato. Ta pravila se začnejo uporabljati 1. julija 2022. Z novelo se želi doseči tudi nekatere poenostavitve za davčne zavezance in davčni organ in pa slediti ciljem okoljske politike. Med temi ukrepi so najpomembnejši pravica do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil pod določenimi pogoji, ukinitev obveznosti identifikacije za namene DDV za davčnega zavezanca brez sedeža v Sloveniji pod določenimi pogoji, ukinitev obveznosti predložitve dodatne dokumentacije ob prvi predložitvi obračuna DDV, ukinitev praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV in ukinitev obveznosti izročitve računa v papirni obliki kupcu, razen kadar kupec zahteva račun. Ukrepi za poenostavitve se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve novele. Predlagane spremembe bodo pozitivno vplivale na prihodke države in gospodarstvo. Za davčne zavezance se bodo zmanjšala upravna bremena in izenačili konkurenčni pogoji pri čezmejnem trgovanju, za državo pa se bodo povečali prihodki iz naslova DDV predvsem zaradi ukinitve oprostitve plačila DDV na uvoz blaga v pošiljkah v vrednosti do 22 evrov. Pozitivni finančni učinki za gospodarstvo se pričakujejo tudi z nižanjem davčnega bremena za nakupe vozil brez izpustov Co2 za poslovno rabo. Spoštovani poslanke in poslanci, ob upoštevanju vsega navedenega, predlagam, da podprete predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Dobro jutro vsem skupaj tukaj prisotnim! Ker delujemo kot država članica znotraj sistema Evropske unije, je pomembno, da so določene zadeve glede davkov usklajene. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost dobro usklajuje večinoma poenostavitev na ravni Evropske unije, kar bo pozitivno vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo. Tudi tako tradicionalni davčni sistem, kot je DDV, mora slediti trendu digitalizacije, zato je dobro, da se uredi in omogoči uporaba spletnega portala za prijavo ter plačilo DDV. Zadeve je potrebno poenostaviti, da lahko podjetja nemoteno poslujejo in da ne prihaja do nepravičnih obdavčitev. Zaradi vedno pogostejšega e-poslovanja in nakupovanja preko spleta je skrajni čas, da se z zakoni, kot je ta, uredi tudi to področje. Plačevanje DDV po načelu države članice potrošnje se bo dobro uredilo, še posebej pri prodaji blaga na daljavo, saj se bo obdavčitev štela v kraju, kjer se odpošiljanje konča. Smo pa seveda v Slovenski nacionalni stranki izjemno kritični in skeptični pri usklajevanju DDV za obrambna prizadevanja v okviru Unije in pod okriljem zveze Nato. Sedaj bomo po novem omogočili določene oprostitve plačila DDV za dobave blaga oboroženim silam znotraj Nata, kadar te sodelujejo pri obrambi zunaj svoje države. Nato je organizacija z enim samim ciljem, in to je slediti interesom velikega kapitala v Združenih državah Amerike in destabilizacija določenih regij za politično prevlado. Taki interesi zagotovo niso v korist slovenskemu narodu in naši domovini, zato se nam zdi tudi s finančnimi oziroma davčnimi mehanizmi sporno spodbujanje le-tega. Zdi se nam nedopustno, da bomo sedaj beležili še izpad dohodkov iz naslova DDV za agendo, ki ne samo da ni v našem interesu, ampak dejansko dela škodo v širši regiji. Nato ima že tako ogromne količine denarja, sedaj pa bi radi še dodatne ugodnosti oziroma odpustke. Oprostitev plačila DDV, ki se še kako pozna na javnih financah, bi morala biti izjema, kadar je v igri interes naroda ali pa obramba domovine, niti slučajno pa ne interes ameriških korporacij. Kot je novejša zgodovina pokazala, je Nato pod propagando širjenja demokracije države in regije le destabiliziral, povzročil migracije, določenim elitam napolnil žepe in omogočil še večjo moč. Slovenski nacionalni stranki absolutno nasprotujemo vsem ukrepom, ki bodo še dodatno prispevali k pokvarjeni agendi Nata. Hvala lepa za poslušanje. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Mag. Elena Zavadlav Ušaj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo, predsednik. Prav lepo pozdravljeni predstavniki ministrstva in kolegice in kolegi in prisrčen dober dan na današnji dan! V Republiki Sloveniji je sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev urejen z Zakonom o davku na dodano vrednost, ki je pričel veljati 1. 1. 2007, od takrat pa je bil zaradi harmonizacije s pravom EU in splošnimi spremembami v družbi večkrat noveliran. Zadnja sprememba ZDDV-1L je tako pričela veljati 1. 1. 2020, ki se je nanašala na začasne ukrepe v zvezi z obdavčitvijo z davkom na dodano vrednost, ki se uporabijo za cepiva proti covid-19 ter diagnostične medicinske pripomočke za covid-19, torej je bil to odziv na pandemijo. Danes pa imamo pred seboj v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer novelo 1N, ki predstavlja enega izmed treh zakonov, katerega je Vlada Republike Slovenije poslala v sprejem Državnemu zboru z vidika sprememb davčne zakonodaje Republike Slovenije v letu 2021. Med drugimi predlaganimi spremembami obravnavana novela prinaša v naš pravni red spremembe, ki se nanašajo na že sprejete direktive in uredbe Evropske unije. Pristojne institucije Evropske unije so namreč sprejele več novih direktiv in uredb, za uvedbo katerih je nujno potrebno zakon čim hitreje novelirati, saj je rok za implementacijo v nadaljevanju naštetih direktiv in uredbe že potekel 30. 6. 2021. S tem predlogom zakona se prenesene direktive v večji meri navezujejo na spremembe Direktive 2006/19, z njenimi spremembami in dopolnitvami pa se poenostavljajo nekatere obveznosti za davčne zavezance pri trgovanju znotraj Unije oziroma prodaji uvoženega blaga iz tretjih ozemelj ali iz tretjih držav. Nova pravila tudi postavljajo evropska podjetja v enak položaj s podjetij iz tretjih ozemelj ali iz tretjih držav, ki jim v skladu s pravili pred julijem 2021 DDV ni bilo potrebno obračunati. Direktive Evropske unije, s katerimi se predlagana novela usklajuje, so

Predlog zakona pa tudi zasleduje več rešitev, povezanih z debirokratizacijo postopkov. Glavni cilj predloga zakona so med seboj povezani. Predlagane rešitve pa so naslednje: ukinitev praga 35 tisoč evrov za obvezno identifikacijo v Republiki Sloveniji kot državi potrošnje; prepoznava spletne platforme kot davčnega zavezanca za namen DDV; obdavčitve čezmejne prodaje blaga končnim potrošnikom v Uniji, ki se jo opravi preko elektronskih vmesnikov, s tem se uveljavlja načela obdavčitve čezmejnih dobav blaga, namenjenega končni potrošnji v namembnem kraju; nadalje sprememba neunijske ureditve Vem, in sicer razširitev uporabe posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji; na vse storitve, katerih kraj opravljena je v državi članici v skladu s pravili za določitev kraja opravljanja storitev, ki jih ti davčni zavezanci opravijo osebam, ki niso davčni zavezanci v državah članicah, vključno s Slovenijo; sprememba unijske ureditve Vem, in sicer razširitev uporabe posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci s sedežem v Uniji, vendar ne v državi članici potrošnje, na vse storitve, katerih kraj opravljanja se določi na podlagi posebnih pravil in ki jih zavezanci opravijo osebam, ki niso davčni zavezanci v državah članicah, vključno s Slovenijo, na prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, na dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in na domače dobave blaga, ki jih opravijo spletne platforme za dobavitelja brez sedeža v Uniji; določitev praga 10 tisoč evrov prometa za uporabo splošnih pravil glede določitve kraja obdavčitve za davčne zavezance s sedežem v Republiki Sloveniji za telekomunikacijske storitve oddajanja in elektronskih storitev ter vse prodaje blaga na daljavo znotraj Unije; ukinitev obveznosti izdaje računa za dobave za davčne zavezance, ki pri dobavi blaga uporabljajo unijsko ureditev Vem. Potem imamo še spremembe uvozne ureditve Vem, in sicer ukinitev oprostitve plačevanja DDV na uvoz pošiljk v v vrednosti do 22 evrov, sprememba posebne ureditve za prijavo in plačilo DDV ob uvozu za pošiljke v realni vrednosti do 150 evrov, uveljavlja se prostovoljna poenostavitev za plačilo DDV ob uvozu takšne pošiljke do realne vrednosti 150 evrov, uveljavlja pa se tudi posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu. Navedena pa je še sprememba posebne ureditve za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, in sicer davčni zavezanec se bo lahko samostojno odločil, katero ureditev bo uporabljal – unijsko ali neunijsko ureditev Vem, ter posebno ureditev, a sočasna uporaba ureditev ne bo več mogoča. V novelo zakona je izveden tudi prenos direktive 2019/2235, s katero se določa enaka DDV obravnava obrambnih prizadevanj v okviru zveze Nato in Unije ter uvedba več različnih oprostitev DDV pri uvozu in dobavi s strani oboroženih sil, katere sodelujejo v obrambnih prizadevanjih Unije. Začetek uporabe teh sprememb je 1. 7. 2022. Novela zakona prinaša pa tudi še rešitve, ki sledijo ciljem okoljske politike, administrativnih poenostavitev in razbremenitev.

do vrednosti 80 tisoč evrov, odbitek tudi za vse nadomestne dele, maziva in storitve v zvezi z vozilom. Nadalje sprememba uveljavljanja pravice do odbitka DDV – davčni zavezanec bo lahko uveljavljal odbitek že v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV; ukinitev obvezne izročitve računov kupcu – kupec bo lahko zahteval izročitev računa, dobavitelj mu bo izročil poenostavljen račun; spremembe identifikacije za DDV davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in so plačniki DDV; sprememba vsebine obračuna DDV na način, da bo dana večja fleksibilnost Fursu pri pojasnitvi določenih pol obrazca DDV; ukinitev praga za obvezni vstop kmetov v sistem DDV, in sicer kmetje bodo tako imeli možnost prostovoljne vključitve v sistem DDV; ukinitev obveznosti predhodne priglasitve uporabe nekaterih oprostitev DDV za osebe, ki niso osebe javnega prava, in ukinitev obvezne predložitve seznama prijetih in izdanih računov pri prvem obračunu DDV. Predlog zakona ima finančne posledice za državni proračun tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani. Sredstva za izvajanje zakona so zagotovljena v državnem proračunu v okviru finančnega načrta Furs. Kljub temu da predlagana sprememba zakona ima finančni vpliv na državni proračun in tudi vpliv na spremembe razširitve sistema mini Vem ter spremembe in dopolnitve informacijskega sistema Furs, jo v Slovenski demokratski stranki pozdravljamo, saj ima na drugi strani poleg implementacije sprememb direktiv EU, ki bi ki bi morale biti prenesene v naš pravni red že do 30. 6. 2021, veliko pozitivnih sprememb, ki predstavljajo administrativne poenostavitve izpolnjevanja davčnih obveznosti, ki med drugim sledijo tudi ciljem okoljske politike, ki pa je med prioritetnimi nalogami tako v Evropski uniji kot tudi pri nas v Sloveniji. Zanemarljivo pa tudi ni, da bodo predlagane spremembe pozitivno vplivane na gospodarstvo, predvsem z vidika zmanjšanja upravnih bremen pri čezmejnem poslovanju z uporabo poenostavljenih postopkov pri obračunavanju DDV, s čimer se bodo zmanjšali stroški izpolnjevanja obveznosti v zvezi z DDV. Poleg tega pa se bodo zagotavljali enaki konkurenčni pogoji za vsa podjetja, ki poslujejo čezmejno, ne glede na to, ali imajo sedež v Uniji ali zunaj nje. Z okoljskega vidika in pozitivnih finančnih posledic za gospodarstvo pa je pomembno tudi znižanje davčnega bremena za nakupe električnih vozil za poslovno rabo. Zato vsled vsemu do sedaj povedanemu, predvsem z vidika okoljske problematike in razbremenitve administrativnih bremen ter poenostavitve postopkov, bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, novelo 1N, soglasno podprli. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Andreja Zabret bo predstavila stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.

Danes obravnavamo drugega od treh zakonov, ki tvorijo tako imenovano davčno reformo. V LMŠ zagovarjamo paketno obravnavanje davčnih reform, zato smo z ostalo opozicijo zahtevali splošno razpravo o vseh treh predlogih zakonov, saj smo prepričani, da mora biti za tako korenite posege v obstoječa družbena razmerja prisoten širši družbeni dialog. Vlada tega ni storila, še več, predlog sprememb davčne zakonodaje sploh ni prišel na mizo Ekonomsko-socialnega sveta. Se pravi, sam zakon ni bil usklajen s socialnimi partnerji. Koalicija je na majski seji kolegija celo predlagala, da se vsi trije zakoni o davčni reformi obravnavajo po nujnem postopku, a k sreči predlog ni dobil zadostne podpore. Razlog za uvedbo nujnega postopka naj bi bil, citiram, »ker bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakonov lahko nastale težko popravljive posledice za državo«. Konec navedka. Glede na to, v kakšni javnofinančni situaciji se nahajamo, smo v LMŠ pričakovali, da bo celovita davčna reforma naredila preboj na prihodkovni strani proračuna, vendar smo se zmotili, na žalost. Fiskalni svet ocenjuje javnofinančni učinek predlaganih davčnih sprememb samo v letu 2022 na 335 do 450 milijonov evrov. Ocenjuje, da predstavlja davčna reforma še dodatno tveganje za vzdržnost javnih financ na srednji rok. Najpomembnejši poudarek pa je, da naj bi se zaradi predlaganih davčnih sprememb dolg sektorja država kumulativno povečal za od 4 do 14 odstotnih točk BDP. Ob vsem minusu si torej vlada Janeza Janše želi še za toliko povečati dolg, ne glede na to, da smo se pod njo že do konca letošnjega marca na novo neto zadolžili že za 8,14 milijarde evrov. A po drugi strani pred nekaj dnevi ob sprejemanju zadnjega protikoronskega paketa PKP , ta ista vlada ni našla sredstev za enkratno spodbudo podjetjem, ki so bila z odlokom zaprta. Minister Počivalšek je opozarjal, da mora Vlada paziti na javnofinančno vzdržnost. Se pravi, za zaprta podjetja Vlada opozarja na vzdržnost, istočasno pa bo razbremenila najbogatejše v zgornjem dohodninskem razredu. Gre za sprenevedanje in dvoličnost. Dodajmo temu še uvedbo socialne kapice, ki bi letno osiromašila pokojninsko in zdravstveno blagajno za od 15 do 165 milijonov evrov letno. Samo s posegi na področju dohodnine bo v štirih letih predvideno znižanje javnofinančnih prihodkov v višini dveh milijard. To je direkten napad na vse štiri javne blagajne. Ker je tudi Fiskalni svet izračunal, da se to znižanje ne bo vrnilo v proračun preko povečanja potrošnje, se sprašujemo, katerim proračunskim izdatkom se bomo morali v prihodnosti odpovedati. Ob davčni reformi tudi niste predstavili nobenih izračunov, koliko višjo gospodarsko rast oziroma koliko višjo potrošnjo pričakujete, predstavili niste niti nobenih dodatnih ukrepov, kako nameravate nadomestiti to ogromno luknjo v proračunu.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost je del vladnega davčnega svežnja. Kot je pretekli teden ugotovil tudi Fiskalni svet, vladni predlog davčnih reform vrta velikansko luknjo v prihodke proračuna, s tem pa zajeda sposobnost države, da pomaga ljudem, ki to od nje pričakujejo. Od treh vladnih predlogov zakonov z davčnega področja je omenjeni predlog zakona o DDV še najmanj sporen. Večina njegove vsebine se namreč nanaša na uskladitev veljavnih slovenskih predpisov z evropskimi, ti pa so večinoma povezani s prizadevanji za plačevanje davka tam, kjer je bil ustvarjen promet, kar pa bo tudi otežilo spletnim platformam in nacionalnih korporacijam, da prenašajo dobiček in se izmikajo plačilu davka. Skladno s spremenjeno evropsko ureditvijo bodo spremembe opazili tudi tisti, ki so doslej iz tretjih držav s pomočjo pošte in spleta kupovali pošiljke nižjih vrednosti. Tudi te bodo odslej obremenjene s plačilom DDV, s tem pa smo že povzeli tudi večino rešitev, ki jih moramo zaradi spremenjenih evropskih direktiv prenesti v slovenski pravni red. A kot že rečeno, je ta predlog zakona del vladnega davčnega svežnja, katerega ključna značilnost pa so davčni rezi in odpustki. V skladu z mentalno in nazorsko usmeritvijo vlade, ki zaničuje vse skupno, je mogoče tudi v tem zakonu najti predloge, ki terjajo vsaj pojasnila in razpravo, preden bi jih morda lahko pohvalili. Ena od ključnih rešitev tega predloga so namreč spremembe, ki naj bi z davčnimi odpustki povečale prodajo in uporabo vozil brez emisij CO2. Delež vozil brez škodljivih izpustov je v Sloveniji res med najnižjimi, medtem ko škodljive emisije, katerih vir je promet, rastejo z eno najvišjih stopenj v Evropi. Da bi spodbudili prodajo in rabo neemisijskih, predvsem električnih vozil, Vlada predlaga odpis davka na dodano vrednost za nakupe takih vozil, vendar pa predlog Vlade ostaja v okvirih njene mentalitete. Davčnih oprostitev bodo deležni le podjetniki in podjetja; tisti, ki vozila uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Prag za davčno oprostitev je postavljen visoko, na 80 tisoč evrov. V praksi to pomeni, da bomo lastnikom podjetij omogočili nakup prestižnega službenega električnega vozila brez plačila davka, medtem ko povprečna slovenska družina še vedno ne bo deležna nobenih davčnih spodbud, da starega družinskega dizla zamenja z avtomobilom s čistejšim pogonom. Pri tem naj Vlado spomnimo še, da so tudi kolesa, ne le električni avtomobili, vozila brez emisij, pa za njihov nakup Vlada ne predlaga nobenih olajšav. Veseli nas vsaj, da je Vlada ob pripravi tega predloga zakona končno opazila, da so državne proračunske sposobnosti omejene. Tako je Vlada, ki je v svojih opozicijskih časih glasno vpila o krivici, ki je nastala zaradi trajnega povišanja DDV v času spopada s prejšnjo gospodarsko krizo, ob pripravi tega predloga zakona lahko le mimogrede ugotovila, da se znižanju stopnje DDV ne sledi iz razlogov vpliva na javne finance. Zanimivo, da to ugotavlja stran, ki je v zadnjem letu radodarno razdajala državni denar in vsako skepso zavrnila z argumentom, da je poceni zadolževanje odličen javnofinančni vir. Kljub javnofinančnim vplivom pa je Vlada pripravljena dati davčna darila lastnikom podjetij za kupovanje dragih vozil, tega pa ni pripravljena omogočiti ljudem, katerih vozila povsem enako onesnažujejo okolje kot tista, ki jih registrirajo poslovni subjekti. In spet se kaže mentaliteta te vlade, da so zgolj lastniki premoženja in podjetij tisti, ki si zaslužijo njeno pomoč. Samo ta rešitev bo v državni proračun v prvem letu prinesla 2 in pol milijona, v naslednjem letu pa že 4 milijone in pol manj v državnem proračunu. Dodajmo temu že sprejet znižan davek na dražja motorna vozila, ki bo v proračun prinesel za 28 milijonov manj, in ugotovili bomo, da je ta vlada, kljub vplivu na javne finance vseeno pripravljena lastnikom podjetij in kupcem prestižnih vozil podariti za več kot 30 milijonov evrov davčnih daril. Skrbijo nas tudi vladna prizadevanja za razgradnjo vzpostavljenega sistema davčnih blagajn in izdajanja računov. Potem ko smo pred nekaj leti uspešno uvedli davčno potrjevanje računov in s tem povišali davčne prihodke proračuna, zmanjšali davčno utajevanje ter povišali zaposlenost v izpostavljenih panogah, Vlada zdaj razgrajuje eno ključnih rešitev, ki zagotavlja delovanje sistema, to pa je obveznost prodajalca, da kupcu izda in izroči račun. Ta obveza naj bi se odpravila kot administrativna obremenitev, s tem pa bi v praksi uveljavili, da na primer za gostinske storitve kupci ne bi več avtomatično prejemali računov. Vlada sicer trdi, da se bodo računi še vedno izdajali in da ga bo kupec na lastno zahtevo tudi prejel, toda če vemo, da so se pred uvedbo davčnih blagajn ravno v gostinski dejavnosti pogosto dogajali primeri naknadnega spreminjanja računov in brisanja artiklov z njih, kar je goljufivim podjetnikom omogočalo utajevanje davkov, je ta korak nekoliko težje razumeti. Razumemo, da gre za manjšo spremembo, ki ne spreminja obveze izdaje računa, pa vendar bi lahko to predstavljajo tudi prvi korak v razgradnjo sistema davčnega potrjevanja računov. Zaradi vsega navedenega v Poslanski skupini Socialnih demokratov s skepso spremljamo vladne predloge na davčnem področju. Glede na javnofinančno stanje menimo, da dodatni davčni odpustki za premožne, zlasti, če so splošni in neciljani, niso primerna rešitev. Enako velja za ideje o razgradnji sistema davčnih blagajn. Od Vlade zato pričakujemo, da svoja ravnanja pojasni in se zaveže, da bo v prihodnjih krogih obravnave zakona iz njega umaknile omenjene sporne rešitve. V nasprotnem primeru v Poslanski skupini SD ne moremo podpreti predloga sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

Dober dan! Hvala za besedo, spoštovani predsednik! Pred nami je ena od epizod v seriji večstopenjske davčne reforme aktualne vlade. Poleg novele Zakona o davku na dodano vrednost se v tej sezoni vrstijo tudi novela Zakona o dohodnini, novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakon o debirokratizaciji. Skupen davčni paket pomeni degradacijo slovenskega davčnega sistema, iz njega črta solidarnost in v njem daje pospešek poglabljanju družbene neenakosti. Vlada je že marca letos sprejela Predlog zakona o debirokratizaciji, ki uvaja antisocialno kapico pri bruto plačah nad 6 tisoč evrov. S tem želi doseči, da bo odstotek najbolje plačanih v državi, približno gre za 13 tisoč ljudi, prispevke za javno zdravstvo in pokojnine plačeval po nižjih stopnjah kot delavke na minimalnih plačah. V Levici smo uspeli sprejemanje tega škodljivega zakona v Državnem zboru vsaj nekoliko zakasniti. Vlado smo namreč prehiteli z vlaganjem naše novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki z dvigom prispevkov delodajalcev za pokojnine do leta 2025 zagotavlja dodatnih 560 milijonov evrov za javno pokojninsko blagajno na letni ravni. Ker naša novela posega v isti zakon kot vladni zakon o debirokratizaciji, to pomeni, da vladnega zakona v Državnem zboru ni mogoče obravnavati pred zaključkom obravnave naše novele. Poleg tega Vlada v noveli Zakona o dohodnini predlaga dodatne davčne odpustke, od katerih bodo spet imeli največ koristi najbogatejši. Predlagajo znižanje stopnje najvišjega dohodninskega razreda s 50 odstotkov na 45 odstotkov, kar bo služilo izključno dvigu neto plač okrog 4 tisoč 300 ljudem z najvišjimi plačami v državi. Prav ti bodo imeli tudi največ koristi od predlaganega dviga splošne dohodninske olajšave. Splošna olajšava se bo naslednje leto s sedanjih 3 tisoč 500 evrov dvignila na 4 tisoč 500 evrov, do leta 2024 pa naj bi se postopoma dvignila na 7 tisoč 500 evrov. Gre za izrazito nepravičen ukrep, od katerega bodo daleč največ dobili zaposleni zopet z najvišjimi plačami, daleč najmanj pa tisti z najnižjimi. Vlada v noveli Zakona o dohodnini predlaga tudi znižanje davkov na kapital. Stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala bo s 27,5 odstotka padla na 25 ter od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 odstotka na kar 15 odstotkov. Odstotek najbogatejših večino svojih osebnih dohodkov tako ali tako prejme od dobičkov iz kapitala, obresti, dividend in oddaje nepremičnin. Nižanje davkov na kapital je predvsem v interesu te vplivne peščice najbogatejših. Daleč največ odpustkov bodo deležni nepremičninski baroni, ki služijo z oddajanjem stanovanjskih in poslovnih prostorov. Na primer, bogatašu, ki z oddajanjem nepremičnin zasluži 200 tisoč evrov, se bo dohodnina znižala za 25 tisoč evrov. A to ni edini učinek pričujoče davčne reforme, v katero spada tudi sprememba Zakona o davku na dodano vrednost. Reforma bo brutalno praznila državni proračun. V nasprotju z začasnimi interventnimi ukrepi, ki prinašajo zgolj enkratne izpade proračunskih sredstev, bo davčna reforma povzročila trajen izpad proračunskih sredstev, ki bo dolgoročno opustošil državni proračun, dolgoročno opustošil javno zdravstveno in pokojninsko blagajno ter občinske proračune. Novela Zakona o dohodnini bo že v letu 2022 zmanjšala davčne prihodke za 247 milijonov evrov, leta 2025 pa bo izpad javnofinančnih sredstev znašal že 789 milijonov evrov na leto. Zaradi izpada dohodnine bo prišlo tudi do ogromnega izpada davčnih prihodkov občinskih proračunov. 54-odstotni delež realizirane dohodnine se namreč steka ravno v občinske proračune. To pomeni, da bodo občinski proračuni po letu 2025 na letni ravni izgubili 426 milijonov evrov, kar predstavlja kar 26 odstotkov vseh davčnih prihodkov občin. Zdaj pa to prevedite v infrastrukturo, v komunalne storitve, v vrtce in tako naprej. Plus novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb bo zaradi davčnih olajšav za privatna podjetja odnesel dodatnih 30 milijonov evrov proračunskih prihodkov. Uvedba antisocialne kapice pa bo povzročila izpad prihodkov javne pokojninske blagajne v višini 120 milijonov evrov in javne zdravstvene blagajne v višini 70 milijonov evrov na letni ravni. Zaradi ogromnega izpada davčnih prihodkov se bo morala Vlada dodatno zadolževati in krčiti proračunske izdatke, kar pomeni, da se bo skrčil tudi obseg socialne države in s tem življenjski standard ljudi, ker vsak cent, ki ga bo Vlada podarila bogatim, bo cent manj za razvoj javne infrastrukture, cent manj za socialno državo in tako naprej. Vladne trditve, da bo predvidena razbremenitev stroškov dela pozitivno vplivala na gospodarsko rast, povečala konkurenčnost, ustvarila nova delovna mesta in povečala potrošnjo in s tem na dolgi rok izničila negativne javnofinančne učinke davčne reforme, pa so metanje peska v oči. Izkušnje davčnih reform v Sloveniji kažejo, da nižanje davkov za gospodarstvo kot celoto nima pozitivnih učinkov. Podobna reforma Janševe vlade nas je v letih 2005 do 2007 stala skoraj milijardo, za seboj povlekla rekordno zadolževanje, od tam smo potonili v varčevalne ukrepe, zmanjševanje porabe in gospodarske rasti. Milijardni račun za davčne odpustke najpremožnejših so nazadnje plačali revni. Skupna javnofinančna luknja, ki jo vrta Šircljeva reforma, je globoka 900 milijonov evrov. Z 900 milijoni evrov, ki jih bo Vlada porabila za davčne odpustke bogatim, bi lahko zgradili okoli 10 tisoč javnih neprofitnih stanovanj, okoli 15 infekcijskih klinik oziroma 150 novih domov za starejše. Aktualni predlog spremembe oziroma aktualni predlog udejanja spremembe davka na dodano vrednost tuli v isti rok. Ob vseh milijardnih davčni odpustkih, ki jih je v davčni reformi pripravila Vlada za najbolj plačane in lastnike kapitala, je novela Zakona o davku na dodano vrednost neke vrste izjema. Prinaša namreč tudi dvig davkov. Na ta način naj bi vlada od prebivalstva na letni ravni pobrala za okoli 9,5 milijona evrov več davkov. Čeprav je ta znesek v primerjavi z učinki drugih zakonov iz davčnega svežnja zanemarljiv, je simptomatičen in nam jasno prikaže logiko, ki jo pri davčni politiki zasleduje aktualna vlada. Namreč, Vlada na eni strani znižuje progresivne davke, torej dohodnino, tisti del, ki temelji na načelu, da so najbogatejši obdavčeni po najvišjih stopnjah, revnejši pa po najnižjih. Nižanje progresivnih davkov zato v največji meri koristi najbogatejšim, v najmanjši meri pa najrevnejšim in na drugi strani zvišuje regresivne davke, torej DDV, ki jih vsi plačujemo po enakih stopnjah, ne glede na višino svojega dohodka. Jasno je, da dvig regresivnega davka v največji meri prizadene najbolj revne, saj so ti primorani za plačilo davka odšteti večji delež svojega dohodka proporcionalno. Današnji predlog ni osamelec, v Sloveniji lahko v zadnjih desetletjih opažamo trend konstantnega zniževanja progresivnih davkov, torej dohodnine, in prispevkov, ki so odvisni od višine plače, ter hkratnega zviševanja regresivnih davkov na potrošnjo. To pomeni, da najpremožnejši zopet plačujejo vedno manjši, najbolj revni pa vedno večji delež davkov. Vlada z davčno reformo, ki prinaša radikalno znižanje dohodnine, le še stopnjuje trend zniževanja deleža progresivnih davkov na račun regresivnih davkov. Če prevedem v domači besednjak, to ni nič drugega kot sistemsko preusmerjanje denarja od revnih k bogatim. V predlogu zakona najdemo tudi na prvi pogled všečno idejo, ki naj bi sledila načelom okoljske odgovornosti. Vlada za podjetja uvaja pravico do odbitka DDV pri nabavi električnih vozil, ampak meja vrednosti vozila, za katerega bodo podjetja lahko uveljavljala odbitek, je postavljena zelo visoko, na 80 tisoč evrov. To pomeni, da si bodo podjetja lahko neobdavčeno nabavljala tudi draga luksuzna vozila. Zakon nadalje ne določa omejitev davčne oprostitve glede na obseg rabe vozil v poslovne ali osebne namene. Drugače povedano, davčne odpustke bodo podjetja lahko koristila tudi za to, da bodo vodstvenim kadrom zagotavljala luksuzne tesle za osebno rabo. Tudi vsi ostali pogoji in način uveljavljanja pravice do odbitka v zakonu niso določeni. Vse to bo lahko naknadno določil osebno minister Šircelj z podzakonskimi akti. Za konec. Novi režim DDV, ki se je uveljavil s 1. julijem 2021, je nezakonit. Vlada ga je uvedla, še preden je sprejela njegovo zakonsko podlago. Režim se de facto že dva tedna izvaja pri obračunih in plačilih DDV na slovenskih poštah, na spletnih platformah, na Fursu, v podjetjih in tako naprej. Toda problem je v tem, da novi režim obračunavanja in plačevanja DDV temelji na evropskih direktivah, ki pa še niso bile prenesene v slovenski pravni red. To se bo zgodilo šele, ko bo sprejeta ta pričujoča novela. Glede na to, da je ta novela trenutno šele v prvi obravnavi, bo zakonska podlaga za novi režim, ki je sicer v praksi že v veljavi, lahko najprej sprejeta šele po parlamentarnih počitnicah na prvi seji, ki jim bo sledila, na septembrski seji, torej konec septembra oziroma v začetku oktobra. Vse do takrat bo tri cele mesece obstoječi režim temeljil na kršenju določb aktualnega Zakona o DDV, torej bo nezakonit. Končam, kjer sem začel. Skupni paket davčne reforme ne prinaša nič dobrega. Pomeni degradacijo slovenskega davčnega sistema, iz njega črta solidarnost in v njem daje pospešek poglabljanju družbene neenakosti, ponuja darila najpremožnejšim za ceno osnovnega preživetja socialno šibkih in je nezakonit. Nezakonitim, družbeno razdiralnim in nepravičnim, torej škodljivim predlogom v Levici nasprotujemo, kar bomo storili tudi pri glasovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi ter ostali prisotni, lep pozdrav! Narava obstoja države zahteva zagotavljanje nekaterih dobrin in storitev, ki so nujno potrebne za njeno delovanje. Naloga države je namreč ustvariti okvir, ki zagotavlja varnost in urejeno sobivanje, ter okolje, v katerem ima posameznik možnost, da razvija svoje potenciale, množi svoje talente, uresničuje svoje sposobnosti, si ustvari družino. Seveda mora država za financiranje zagotavljanja teh svoboščin, dobrin in storitev oblikovati mehanizem, preko katerega državljani določen del svojega dohodka prispevajo v skupen državni proračun. Koncept davkov sam po sebi torej pomeni poseg v lastninsko pravico posameznika, ki pa je utemeljen in upravičen v nujnosti oblikovanja države in delovanja njenih sistemov. Ker gre pri določanju davkov za sicer upravičen poseg v lastninsko pravico posameznika, je pri vzpostavitvi davčnega sistema potrebna velika mera racionalnosti in previdnosti. Davčna zakonodaja pa lahko zasleduje tudi nekatere druge specifične cilje. Ta novela Zakona o DDV, denimo, med drugim pomeni tudi doprinos k trajnostni in zeleni mobilnosti. Predlog zakona namreč uvaja možnost odbitka DDV pri nabavi električnih motornih vozil, če so ta vozila namenjena opravljanju dejavnosti zavezanca ter sta izpolnjena naslednja dva pogoja: motorno vozilo je brez izpustov ogljikovega dioksida in vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov. Ne bo torej več pomembno, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja. V zvezi z navedenimi vozili se lahko uveljavlja tudi pravica do odbitka DDV pri nabavi goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem. Ob predpostavki, da bodo zavezanci za DDV letno nabavili 500 električnih vozil po povprečni ceni 50 tisoč evrov, bi možnost odbitka DDV za te nakupe pomenilo v prvem letu uveljavitve zakona za nekaj za nekaj več kot 2 milijona evrov, v naslednjem letu pa 4,5 milijona evrov nižje prihodke državnega proračuna iz naslova DDV. Pri tem bo učinek obračuna DDV za zasebno uporabo teh službenih vozil sorazmerno nizek. Izpad prihodkov iz naslova DDV se bo z leti in dostopnostjo teh vozil povečal, a je odvisen tudi od drugih spodbud na področju druge davčne zakonodaje. Predlog zakona naslavlja tudi cilj poenostavitve davčne ureditve za kmete. Z namenom poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete in v izogib vsakoletnim administrativnim obveznostim preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivi subvenciji ter posledičnega identificiranja kmetov za DDV po uradni dolžnosti se odpravlja prag za obvezni vstop kmetov v sistem DDV. Gre za mejo katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto v višini 7 tisoč 500 evrov. Ohranja pa se možnost davčnega zavezanca, da poračuna del svojega vstopnega DDV s pavšalnim nadomestilom, ter tudi možnost, da se tudi taki kmetje prostovoljno vključijo v sistem DDV. Obveznost izdaje računov za namene DDV za dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanci opravijo kupcem na ozemlju Slovenije, se dopolni z obveznostjo izročitve računa kupcu le, če kupec to zahteva. Obrazec za obračun DDV ne bo več predpisan s pravilnikom, ampak bo objavljen v eDavkih, pri čemer bodo za vsako polje objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje. S tem bo dana davčnemu organu večja fleksibilnost za dodatne dodatne obrazložitve pol, da se davčnim zavezancem zagotovi jasnost in pravno varnost, katere transakcije je potrebno vpisati v določeno polje. Zakon prinaša več pozitivnih sprememb za zmanjšanje administrativnih obremenitev, izboljšuje položaj majhnih kmetov ter doprinos na področju zelene mobilnosti. Zato bomo predlog v Poslanski skupini NSi podprli.

Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Pred nami je predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost, ki sodi v vladni reformni paket davčnih zakonov. In zakaj je celotna davčna reforma potrebna? Ker davčna zakonodaja potrebuje takšne posodobitve, ki bodo sledile globalnim trendom in odgovarjale na aktualne potrebe našega gospodarstva. Na tem mestu je potreben razmislek tudi o določitvi davčnega ravnotežja. Želimo si, da bo obdavčitev na optimalni višini, ki na konkurenčnost našega poslovnega okolja ne bo delovala odvračalno, temveč stimulativno; torej, da bo privabljala investicije in spodbujala gospodarsko aktivnost ter da bo kumulativni znesek pobranih davkov na najvišji možni ravni. Pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi konkurenčnost davčnega oziroma poslovnega okolja preko naših meja in se zavedati, da lahko tudi z nižjimi davčnimi stopnjami poberemo več davčnih prihodkov, saj nižja obdavčitev na gospodarsko dejavnost deluje stimulativno in multiplikativno. V SMC prenovo davčne zakonodaje, del katere sta poleg te novele tudi noveli Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter posredno tudi Zakon o debirokratizaciji, prepoznavamo kot korak v smeri večje atraktivnosti naše države za investicijske priložnosti. Celovitejša reforma je potrebna predvsem zato, ker pod obstoječimi pogoji očitno nismo dovolj konkurenčni oziroma poslovno privlačni, da bi pritegnili več želenih investicij iz tujine. Potencialni tuji investitorji, ki bi za postavitev svojih podružnic zaradi strateške lege naše države prav gotovo izbrali Slovenijo, pa se predvsem zaradi neatraktivne davčne zakonodaje in nepredvidljivosti širšega poslovnega okolja žal prevečkrat odločajo za investicije v sosednje države. S predlagano novelo Zakona o davku na dodano vrednost se tako uvajajo prepotrebne poenostavitve sistema obdavčenja in plačevanja DDV za čezmejne storitve in kupovanje blaga na daljavo. Cilj slednjih rešitev razumemo kot administrativne poenostavitve izpolnjevanja davčnih obveznosti za davčne zavezance in razbremenitev tako zavezancev kot tudi davčnega organa. Novela zakona med drugim predvideva še, da se bo račun v papirni obliki izročil kupcu le v primerih, ko bo ta to zahteval. Menimo, da je skrajni čas, da pričnemo izkoriščati potencial, ki nam ga digitalizacija ponuja. Imamo možnost razbremeniti delovne procese in hkrati zmanjšati pritisk na okolje z odpadnim materialom. Nenazadnje del določb predlagane novele predstavljajo tudi rešitve, vezane na implementacijo določb evropskih direktiv, katerih ukrepi so med drugim vezani tudi na obdavčitev cepiva proti covidu-19 in drugih diagnostičnih medicinskih pripomočkov. Poslanci Stranke modernega centra bomo predlog sklepa o primernosti te novele za nadaljnjo obravnavo podprli. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

Spoštovani! Posledica današnje novele je implementacija evropske direktive, s katero se na območju Evropske unije posodablja obračunavanje davka na dodano vrednost pri čezmejnem elektronskem trgovanju. Ena od novosti je plačilo DDV za uvoz blaga v Evropsko unijo, ki ne presega vrednosti 22 evrov, zato bodo potrošniki od 1. julija dalje za vse naročeno blago iz držav zunaj Unije plačevali DDV. Pri tem velja poudariti, da se razen plačila DDV za potrošnike ne bo nič spremenilo, še vedno namreč velja oprostitev plačila carine za blago v vrednosti do 150 evrov. Nova pravila o DDV pri trgovanju zasledujejo vzpostavitev enotnega digitalnega trga, pravičnejšo obravnavo, manj goljufij in predvsem poenostavitev sedanjega sistema. Po novem bodo podjetja, ki prodajajo blago v Evropski uniji, DDV plačevala preko portala Vem, ki se bo za ta namen dogradil. To dejansko predstavlja velik korak naprej glede na to, da so se do sedaj ta podjetja morala registrirati za DDV v državi kupca, v kateri so DDV tudi plačali. To je bilo za podjetja drago in obremenjujoče. S 1. julijem 2021 se bo lahko v skladu z novimi pravili DDV pod pragom 10 tisoč evrov DDV plačal v državi članici, kjer ima podjetje sedež, nad tem pragom pa se bodo podjetja preprosto registrirala v posodobljenem portalu e-Vem, v katerem bodo prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah. Novela prinaša možnost odbitnega celotnega DDV za električna vozila za službeno rabo, če njihova vrednost ne presega 80 tisoč evrov. Verjamem, da ste danes večkrat slišali datum 1. julij. če ste menili, da sem se zmotil ali da govorim o 1. juliju naslednjega leta, moram poudariti, da to žal ne drži. Dejstvo je, da novela temelji na že dalj časa znanem evropskemu pravu in da je bila vsaka država članica dolžna poskrbeti za pravočasno implementacijo, zato da bi bila pravočasno vzpostavljena spletna platforma za plačevanje DDV in da bi zakon začel veljati s 1. 7. 2021. Še več. Davčni zavezanci bi morali imeti dovolj časa za pripravo na prihajajoče zakonodajne spremembe v izogib težavam pri občutljivem davčnem poslovanju. In tako bodo davčni zavezanci zaman iskali novo spletno platformo na portalu e-Vem še nekaj mesecev. Še naprej bodo podvrženi dragemu in obremenjujočemu sistemu, ker ta vlada ni opravila svoje naloge. Minister za finance, ki je davčni ekspert, bi se tega moral zavedati in odgovarjati za to zamudo. Ko je sedel še v poslanskih klopeh, je bil največji zagovornik pravočasnega pravočasnega prenosa direktiv, danes, ko ima pa škarje in platno v svojih rokah, dela povsem enako. Vlada, ki tako pomembnega zakona v postopek ne predloži vsaj pol leta pred rokom, se pravzaprav požvižga na konkurenčnost domačega gospodarstva, ugled Slovenije v Evropi in na svoje državljane, ki jih nova zakonodaja zavezuje. Leporečenje v teoriji in mačehovski odnos v praksi. V SAB, socialni liberalci, ugotavljamo, da je novela zakona prežeta s številnimi nedoslednostmi. Tako kot vedno, niti v tem primeru Vlada ni razočarala. Določila so nejasna in nenatančna do te mere, da namena zakonodajalca ni mogoče razbrati niti skozi obrazložitve. To je še toliko bolj pomembno, kadar govorimo o strogi davčni zakonodaji, ki jo morajo znati zavezanci izvajati brezhibno in pravočasno, saj njim napake niso odpuščene ali pa jih tudi najmanjša napaka drago stane. Nejasnost in nedodelanost tako pomembnega zakona je razlog, da v Poslanski skupin SAB ne bomo glasovali, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Primarni cilj davčne politike je realizacija načrtovanih proračunskih prihodkov. Višina davčnih prihodkov v strukturi celotnih prihodkov je odločilnega pomena v funkciji doseganja proračunskih ciljev. Najpomembnejši finančni učinek davka na dodano vrednost se kaže v obsegu in relativni stabilnosti javnih prihodkov, ki jih zagotavlja, obseg javnih prihodkov pa je povezan z opredelitvijo davčne osnove, številom in višino davčnih stopenj ter številom davčnih oprostitev. Davek na dodano vrednost ima praviloma široko davčno osnovo in visoko osnovno davčno stopnjo ob majhnem številu davčnih oprostitev in znižanih stopenj. Druga pomembna lastnost te davčne vrste je njena nevtralnost. To pomeni, da davek na dodano vrednost ne vpliva na odločitve proizvajalcev in trgovcev o tem, kaj bodo proizvajali oziroma prodajali, ter na odločitve kupcev o tem, kaj bojo kupovali. Pri tem gre za enako obravnavanje proizvajalnih in storitvenih podjetij ter delovno in kapitalno intenzivnih panog. Zaradi davka na dodano vrednost proizvajalci in kupci tudi ne spreminjajo organizacijskih oblik oziroma metod svojega delovanja. Davek na dodano vrednost je v celoti prihodek državnega proračuna. Letni obseg prihodkov iz tega naslova je bil leta 2019 3 milijarde in 817 milijonov evrov, eno leto prej, leta 2018 pa 3 milijarde in 756 milijonov evrov. In tisto, kar je pri tem najbolj pomembno, prihodki od davka na dodano vrednost obsegajo, gledano v daljšem časovnem obdobju, med 35 in 40 odstotkov celotnih prihodkov proračuna in so na ta način njegov daleč največji vir. Korekcija davčnega sistema na področju DDV je potrebna zavoljo prenosa evropskih direktiv v slovensko prakso. Instrumenti za poenostavitev postopkov obračuna DDV ter instrumenti za preprečevanja izogibanja plačilu DDV v trgovanju med državami članicami so v središču funkcionalne namembnosti teh evropskih direktiv; spremembe in dopolnitve urejajo tudi obveznost predhodne priglasitve uporabe posameznih oprostitev; neobveznost identifikacije za namene DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, ob izpolnjevanju določenih pogojev; vsebino obračuna DDV, ki omogoča davčnemu organu večjo prilagodljivost pri pojasnjevanju v sistemu e-davki; davčne olajšave oziroma davčno olajšavo ob nakupu električnega vozila ter niz poenostavitev in administrativnih razbremenitev. Pomemben je tudi predlog, da se račun v papirni obliki izda le na zahtevo kupca. Ta predlog je v precej očitni koliziji z dosedanjimi aktivnostmi Tržnega inšpektorata in Finančne uprave in ga bo potrebno v naslednjih fazah zakonodajnega postopka odstraniti iz besedila. Obveznost trgovca ali izvajalca storitev po izdaji papirnega računa mora ostati. Finančni učinki na odhodkovni strani obsegajo 2 milijona in 420 tisoč evrov, na prihodkovni strani pa kumulativno okrog 5 milijonov evrov, pri čemer jih ni mogoče popolnoma natančna okvantificirati. V primerjavi z letnimi prihodki iz davka na dodano vrednost, ki segajo v višino malo manj kot 4 milijarde, so ti finančni učinki resnično minimalni, toda nanje je potrebno gledati v luči vseh predlaganih sprememb davčne zakonodaje, tudi dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, zavoljo pomena, ki ga ima pobrana količina DDV pri izvajanju vseh proračunskih funkcij države. Proračun slovenske države ima do konca leta 2022 načrtovan skupen primanjkljaj dobrih 7 milijard in 800 milijonov evrov. Tu so zajeta tri proračunska leta: leto 2020, kjer je bil realiziran primanjkljaj malo manj kot 3 in pol milijarde evrov, ter tekoče 2021 in prihodnje leto Zadeve so tu jasne. Gre za odhodke, ki so nastali in še bodo nastali za odpravljanje škode, ki jo je povzročila epidemija. Nevarnost, da primanjkljaj preide na področje nevzdržnega, je velika, še posebej ob izvajanju politike nizkih davkov. Nizke davke podpira veliko število državljanov, predvsem tistih, ki s tako politiko samo izgubljajo, kar je svojevrstno protislovje. Podpiranje politike nizkih davkov pomeni podzavestno sodelovanje v postopni destrukciji vseh socialnih funkcij države. Državljani na ta način podpirajo proces lastnega marginaliziranja in pri tem ogrožajo sedanjost in prihodnost – svojo in svojih otrok. Politika nizkih davkov neizogibno vodi k povečanemu razslojevanju in naraščanju socialnih napetosti, k padcu kvalitete življenja, porasti kriminala in vseh vrst ekstremizmov. Posledice so lahko pogubne, še posebej v posttranzicijskih državah, kjer novoobogatena elita redkokdaj izkazuje občutek za pravo mero ali smisel za družbeno odgovornost. Slovenija je žalostna ilustracija tega fenomena. Politika nizkih davkov ustreza samo bogati manjšini, katere interes je deloma logičen in razumljiv. Za to družbeno skupino ni pretirano pomembno, kako izgledajo, denimo, javno šolstvo, javno zdravstvo ali socialna varnost. Njihovi prihodki so dovolj visoki, da lahko plačajo zasebne storitve in si ob tem zagotovijo še udobno oziroma ugodno starost. Možno je tudi, da je nekaterim med njimi tudi popolnoma vseeno, čemu je podobna družba v celoti, saj lahko svoje številne potrebe zadovoljijo v tujini. Politika višjih progresivnih davkov in večje javne porabe dviguje kvaliteto življenja in prinaša koristi veliki večini državljanov. Koristna je tudi za najbogatejšo manjšino. Z življenjem v varnejši in bolj harmonično urejeni družbi pridobijo tudi oni, če predpostavimo, da denar in potrošnja vendarle nista edini univerzum, v katerem se giblje človek. V takem ambientu je tudi njihovo bogastvo bolje zaščiteno. Zavzemanje za višje, zlasti progresivne davke pa ni isto, kot zavzemanje za samomorilsko politiko odiranja davčnih zavezancev ali pa za pretvarjanje drobnih človeških zavisti v davčno maščevanje. Kakor povsod v življenju, je tudi to vprašanje prave mere. Gospe in gospodje, poslanci Poslanske skupine Desus bomo odločitev o tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, sprejeli na podlagi individualnih preferenc. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Naj vas obvestim, da je kar nekaj odjav. Tako da ima prvi besedo Blaž Pavlin, pa potem Matjaž Han, Jože Lenart. Blaž Pavlin ima prvi besedo. BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo, gospod predsednik. Sam osebno, tako kot sem že v stališču poslanske skupine povedal, ta predlog zakona podpiram predvsem iz dveh razlogov. Prvega, ker prinaša velike administrativne in birokratske razbremenitve. Tukaj mislim predvsem na ureditev, rešitev glede identifikacije za namene DDV na področju kmetijstva. Na to je Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarjala že vse od leta 2016. Ta problematika je pa zelo eskalirala v začetku letošnjega leta, ko se je katastrski dohodek za posamezne kmetije, predvsem na področju sadjarstva, dvignil do maksimalne vrednosti in so te kmetije postale postale zavezanci za vstop v DDV. Pri tem so nastale številne administrativne težave, predvsem to, da eno leto si v tem sistemu, drugo leto ne in v to se je tudi vštelo, v ta katastrski dohodek oziroma v prihodke tudi obdavčljive subvencije. Mislim, da ta predlog sedaj gre v smeri, ki ga je takrat predlagala Kmetijsko-gozdarska zbornica, ki je predlagala, da se ta vstopni prag poviša. Sedaj je pa tukaj rešitev, da se ukinja vstopni prag. Tisti, ki pa bodo želeli ostati zavezanci za plačilo DDV, potem lahko tudi to storijo. Druga zadeva, zaradi katere podpiram ta zakon, pa je, da prinaša določene izboljšave na področju zelene mobilnosti. Sam osebno razumem ta predlog oziroma te rešitve v smeri, da bi se na področjih, ki so zelo povezana s transportom, dostavo in podobno, do neke mere pospešilo uporabo električnih vozil brez izpustov, in ne vidim strahov, da si bodo samo lastniki podjetij nabavljali neke luksuzne avtomobile. Naj tu še opozorim, da smo v začetku leta oziroma konec lanskega leta sprejeli Zakon o DMV, se pravi, glede obdavčitve motornih vozil, s katerim smo vse državljane plačila tega davka na motorna vozila, če so ta na električni pogon. Sam osebno tudi 2. člena tega zakona ne razumem v smeri, da je to samo za avtomobile, temveč za vsa motorna vozila, tudi kolesa na električni pogon, motorje na električni pogon in vsa ostala vozila, ki nimajo izpustov CO2. Sam osebno bom ta predlog zakona v prvi obravnavi podprl. Hvala lepa.

Seveda nas moti predvsem to, zakaj takšen parcialen pristop k temu zakonu, Vlada pa ne da na mizo celotnega pregleda, kako bomo to luknjo zamašili. Pri vsakem zakonu sprašujemo, kje so potem prihodki, s čim bomo to nadomestili, in vedno je odgovor v glavnem ta – z višjo potrošnjo.

v prvih letih 4, 5 procentov in potem 2, 3. V štirih letih tega ne more nadomestiti. Rast dodane vrednosti bi morala biti tako visoka, da bi to zamašili. Glejte, še naša vlada, ko je dvignila samo minimalno plačo, ki je sestavni del dodane vrednosti – vemo, da plače predstavljajo dodane vrednosti vsaj 60 procentov, če ne dve tretjini, odvisno pač od uspešnosti gospodarstva oziroma posamezne države, ostalo so dobički, amortizacija, če rečemo v grobem. In ko dvigneš samo minimalno plačo, da bi potem prišel k temu cilju, kar vi pravite, da bo potem lahko dvignilo potrošnjo,

To ne gre skupaj, nikakor ne. Zato opozarjamo to vlado, da nam nalije čistega vina, da imamo celotno sliko, kam gremo, kje je strategija. kje je strategija. Ni je! Sam prihajam iz gospodarstva kot finančnik. S poslovnimi načrti v podjetju moraš zelo natančno delati, da vidiš, kam podjetje gre. In tako mora biti tudi z državo. Pa tega ne vidimo, pri tako parcialnem sprejemanju tega nikakor ne vidiš in seveda potem ne moreš nečesa potrditi, dvigniti roke. Na eni strani je zadeva všečna, spuščati spuščati davke, ampak poglejte še enkrat, ničkolikokrat sem v tem državnem zboru jasno povedal. Povprečje vseh davkov – govorim tudi s socialnimi prispevki – iz tega skrbimo za vse storitve državljanov za zdravstvo, za šolstvo, sodstvo, vojsko in vse ostalo. Povprečje davkov Evropske unije je narastlo in presega že 40 Slovenija je pa na 37 procentih. To se pravi, da smo tri odstotne točke pod povprečjem Evropske unije in zato ne razumemo, zakaj želimo tako všečno nižati te davke. Evropska komisija je v priročniku Razumevanje davkov jasno povedla, pa nekdo bo rekel, da je sedaj to všečno. Tudi kolega Polnar je prej jasno objasnil, da tisti, ki si želijo nizke davke, sami sebi režejo vezo. Zakaj? Ker potem ne bodo mogli imeti zagotovljenih teh storitev, ampak si jih bodo potem sami plačevati. Kaj govori Evropska komisija? Davki pripomorejo k temu, da se vlade vedejo bolj odgovorno do svojih državljanov. Višji davki, davčni prihodki neke vlade, bolj so njeni državljani običajno pozorni na to, kako se ti pobirajo. In če vlada svoj proračun financira bolj iz davkov kot iz pomoči, potem je bolj odgovorna do svojih državljanov kot do držav donatoric – govorimo o tujih vlaganjih in pa tudi kreditih, kreditih, ki jih mora država najemati. Zvišanje davčnih prihodkov torej pripomore k boljšemu vodenju države in spodbuja večjo demokratičnost političnega sistema. Kaj to pomeni? Da morajo biti seveda ti davki v potrošnji zelo jasno, demokratično opredeljeni in se mora potrošnja kontrolirati, da ljudje tem vladam zaupajo. Poglejte, nad povprečjem Evropske unije glede vseh davkov je Nemčija, je Grčija, je Avstrija, je Italija, je Finska, je Švedska, je Belgija, je Danska, je Francija. Na repu pa so Latvija, Litva, Bolgarija, Romunija in na koncu Irska. Zanimivo! Irska, ki je na vrhu po ustvarjanju BDP, to je pa čisto drug model. Jaz sem za to, da gremo tudi po modelu Irske, kjer je pa seveda treba 10, 20 let z jasno strategijo, kako privabiti storitve in tuje tuje vlagatelje z zelo visoko dodano vrednostjo, da do tega prideš, da lahko potem nizki davki zaradi visoke produktivnosti to pokrijejo. Sem za to, ampak takšno strategijo želimo potem na mizi, ne pa takole, parcialno po posameznih zakonih povsem manj pa manj pa manj. In sami smo si morali potem izračunati, da v štiri letih izgubimo 5 milijard. To je ta problem, ki ga nimamo na mizi, in v tem je ta problem. Seveda, potem mi zaprosimo Fiskalni svet v naši državi, da naredi analizo. Preko KNF smo te sklepe sprejeli, da je potem Fiskalni svet dal svojo poročilo in seveda to poročilo je bilo, da je dodatno tveganje za zdržnost javnih financ na srednji rok, ki so ga zelo jasno opredelili. To se pravi, da se nismo mi politično to izmišljevali kot nestrokovnjaki, ampak smo dobili zelo strokovno podlago na to, da lahko to trdimo. In to je to. Samo to si želimo pa bi se potem tudi lažje odločali v tem državnem zboru, tako je pa takšno veliko nezaupanje. Če grem na kratko še po samem zakonu. Seveda za vsako spremembo v tem zakonu je zelo široka vsebina, ki vpliva na poslovanje zavezancev,

Seveda, ko se pa potem dotaknemo odbitkov DDV za motorna vozila za opravljanje dejavnosti, se pa vprašaš, zakaj samo to, če pa je seznam teh možnosti zelo velik, veliko je teh opozoril. Ampak samo ta vozila za gospodarsko dejavnost padejo noter in nič drugega. To se pravi, da lahko pričakujemo potem čez leta kar naprej te spremembe, – ko bo nekaj potrebno, pa bomo dodatno to sprejemali. Dotaknil se bom še samo tega obveznega vstopa kmetov v sistem DDV oziroma ukinja se ta prag. To pa po svoje pozdravljam, kajti poglejte, naše kmetijstvo je zelo specifično. Pri Evropski uniji je najbolj razdrobljeno. Pri nas imamo najmanjše kmetije. 70 tisoč kmetijskih gospodarstev je, od tega pa je samo 230 prav tistih kmetijskih podjetij, ki seveda so zavezanci za DDV, vse ostalo so družinska podjetja. Ampak od teh družinskih podjetij je potem komaj

In seveda, ko ta prag ukinjamo, se lahko potem vsa ostala podjetja prostovoljno – kmetijska gospodarstva – prijavijo v to. Seveda pa ugotavljamo, da večina kmetijskih gospodarstev ima vhodnega DDV več kot izhodnega zaradi njihovih investicij in malega prihodka s kmetij. Tu pa si zelo zaskrbljen in imamo biti za kaj zaskrbljeni. To je pa to naše kmetijstvo, ki je zaradi svoje razdrobljenosti na svetovnem trgu zelo malo konkurenčno. Tukaj je ta problem, ki pa ga seveda ta zakon ne more reševati, ampak tako kot sem rekel, kmetje naj se sami odločijo, ali bodo zavezanci ali ne. Kaj pa to vpliva na proračun, pa bistveno veliko ne, ampak kmeti bodo zdaj bolj svobodni, kar se tega tiče, seveda pa pospeševalne službe morajo tudi znati kmetom ob strani stati in jim svetovati, kaj iz tega bo. Dotaknil se bom samo še ene zadeve, in sicer račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo in tukaj so se potrošniki odzvali. In zelo upravičeno! Meni to pade tako, ker sem že starejši, in v tisto obdobje, ko smo mi ukinili Službo družbenega knjigovodstva. Kaj vse smo s tem izgubili? Preglednost, red in črni trg in neplačevanje in tako naprej in tako naprej. Poglejte, ti računi so sicer malega pomena, ampak za potrošnike velikega pomena. Če zdaj računa ne bo imel, kup zadev pa je, ki jih potem državljanke in državljani rabimo v prihodnosti, da kaj dokazujemo, da kakšno zadevo rešujemo. Če tega računa ne bo, bo to veliko problemov in zato tega ne vidim, s kakšnim razlogom smo to ukinili. To je ena takšna zadeva, ki bi jo rad, do jo pojasnite, kaj bo prinesla dodano vrednost oziroma s tem samo škodimo sebi in nepreglednost uveljavljamo in probleme ustvarjamo državljankam in državljanom. Vsaj tukaj bi lahko potrošnikom prisluhnili, ker so zelo jasno opozorili na te probleme. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi, predstavnice ministrstva! Če se samo delno navežem na kolega Lenarta, pa da se ne ponavljam, sam sem tudi mnenja, da je ena izmed zelo pomembnih vlog davčnega sistema oziroma ustrezne davčne politike tudi zagotavljanje konkurenčnih pogojev tako za gospodarstvo, za katerega je najbolj ključno, ampak se izkazuje tudi širše. Gre za razmerje oziroma doseganje ustreznosti razmerja med cilji, ki jih želimo doseči, in pa vplivi, ki jih ima davčni sistem za družbo kot celoto. Vsi se verjetno strinjamo s tem, da davki niso samo ekonomska in fiskalna kategorija, ampak tudi socialna. Koalicija je na majski seji kolegija predlagala, da se vsi trije zakoni o davčni reformi obravnavajo po nujnem postopku. Predlog ni dobil zadostne večine. Razlog za uvedbo nujnega postopka pa naj bi bil, ker v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakonov lahko nastanejo težko popravljive posledice za državo. Ampak po mojem mnenju gre ravno za obratno; s takšnim ravnanjem bodo šele nastale težko popravljive posledice tako za javne finance in posledično tudi za državo. To govorim tudi v luči dejstva oziroma tistega, kar sem povedal v uvodu, da obravnave paketa vseh treh predlaganih zakonov, ki posegajo zelo izrazito na področje davčne politike, v razpravi niti dialogu z Ekonomsko-socialnim svetom ni bilo. Menimo, da bi bilo potrebno obravnavo dokaj velike davčne reforme opraviti tudi z namenom doseči oziroma vsaj na nek način dogovoriti sporazumno z več kriteriji oceno, kaj nam bo to prineslo v obdobju nekaj prihodnjih let. Sem pa tudi mnenja, da v času, ko se soočamo z zelo velikim primanjkljajem v državnem proračunu, ta je danes več kot 2 milijardi, ko načrtujemo zelo velike investicije, tako korenito in tako močno posegamo v državni proračun, takšno ravnanje vsekakor ni niti smotrno niti racionalno. V Listi Marjana Šarca smo bili bistveno bolj previdni, ko smo sami začeli s postopki uveljavitve naše, pa bom rekel kar, mini davčne reforme. Takrat smo edino regres razbremenili posebej, vse ostale stvari oziroma predloge pa smo uvajali, kasneje tudi sprejeli, v paketu. Z enako pozornostjo smo takrat gledali tako na prihodkovno kot na odhodkovno stran. Ukrepi, ki smo jih sprejemali, so bili pač sprememba dohodninske lestvice, zvišanje splošne olajšave – da jih ne navajam. Ampak med seboj, kar je bilo skupno vsem tem ukrepom, so bili vsaj približno uravnoteženi. Ker smo odvzeli na eni strani, smo poskušali nadomestiti na drugi. Prihodke in odhodke smo poskušali nivelirati. Ampak že takrat je Fiskalni svet glede te predlagane reforme izrazil določen pomislek, ki naj bi ga predlogi imeli v prihodnih prihodnih javnih financah. Vsekakor pogrešam ukrepe na prihodkovni ravni. Kako bomo nadomestili izpad, sprašujem predstavnike Vlade. Večkrat sem to že vprašal, odgovora nisem dobil, izračunov, koliko višjo gospodarsko rast oziroma potrošnjo lahko pričakujemo, tudi to ne. Niti ni bilo do sedaj predstavljenih nobenih ukrepov, ki bi bili potrebni za nevtralizacijo javnofinančnega učinka na saldo v proračunu. V LMŠ, kot je že povedal kolega Lenart, ne verjamemo, da se bo vse to povrnilo preko javne potrošnje oziroma preko potrošnje, ne govorim samo o javni potrošnji, ampak nasploh. V to ne verjame niti Fiskalni svet. Vlada, ministrstvo pa se niti ne potrudi, da bi nas prepričalo v slednje oziroma v nasprotno. Mogoče boste to naredili v drugi obravnavi, če bo ta predlog v prvi obravnavi potrjen, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Močno upam. Dejstvo je, da spremembe v predlaganem zakonu res niso velike, ampak potrebno jih je gledati skupaj, tako s predlogi sprememb Zakona o dohodku pravnih oseb kot v spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. In ko vse skupaj vzamemo skupaj kot vsoto, bi po izračunih, ki jih je pripravil Fiskalni svet, predlagana davčna reforma v naslednjem letu pomenila več kot 400 milijonov izpada na prihodkovni strani. In če v tej luči pogledamo tudi analizo oziroma poročilo javnofinančnih učinkov predlaganih sprememb, ki so jo v Fiskalnem svetu pripravili na predlog Komisije za nadzor javnih financ, lahko vsaj skrbnike javnih financ pošteno zaskrbi, če ne bi moralo skrbeti že tudi vseh nas. Tukaj je vsekakor na mestu izjava gospoda Davorina Kračuna glede davčne reforme, ko je rekel, da Vlada srednjeročno predvideva, da bo bruto domači proizvod nominalno naraščal po stopnji 5 procentov. To je relativno optimistična napoved, vendar, če bi želeli kompenzirati izpad, ki bo nastal zaradi predlaganih ukrepov, bi ta rast morala biti večja vsaj za eno in pol, če ne dve odstotni točki. V koaliciji zelo radi rečete, kako poceni se zadolžujemo, da nam to omogoča vlada in da nas naj to ne skrbi. Nekaj časa nazaj smo poslušali podobne floskule, ko smo govorili o trošarinah, o ceni goriva. Takrat je bila cena dizelskega goriva 1 evro. Kritik z desne strani je bilo cel kup. Danes je cena dizelskega goriva 1,3. Kako naj potem verjamem, da nas naj ne skrbi zadolževanje? Zavedati se je potrebno, da zadolževanje ni posledica samo in zgolj dobrih ukrepov Vlade, ampak poceni zadolževanje, ki ga je deležna večina držav članic Evropske unije in tudi Republika Slovenija, je posledica relativno ekspanzivne politike Evropske centralne banke, za katero pa vemo, da se bo enkrat iztekla. Vemo, kaj se je oziroma na kakšen način se je zadolževala Irska, ki je bila prej omenjena v razpravi kolega Lenarta, kakšen je bil vpliv tudi, da ne rečem kar pandemičen odkup obveznic. Nekaj je epidemija, nekaj so ukrepi, ki jih je potrebno sprejemati zaradi tega, da epidemijo obvladujejo. Temu ne nasprotujemo, nikoli nismo v LMŠ glasovali proti sprejetim ukrepom. Drugo pa so trajni oziroma strukturni ukrepi, ki so po našem mnenju predlagani, izvedeni, brez ustrezne podlage oziroma brez dovoljšnega predvidevanja, kaj se bo zgodilo tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna. Bi pa tudi sam opozoril še na eno stvar v predlaganem zakonu, da se ne ponavljam, ker so bile v stališčih izražene oziroma poudarjene vse spremembe, to so računi. Smo v dobi, ko digitalizacija močno posega tako v naše življenje, spreminja poslovne procese. Sam osebno podpiram procese, ki poenostavljajo postopke in posledično tudi zmanjšujejo stroške, nisem pa prepričan, da je pametno, da se z razlogom pozitivnega ekološkega učinka neizročanja papirnatih računov, ukinja dobro delujoč sistem fiskalizacije računov. Lahko rečete, okej, kupec bo na zahtevo dobil poenostavljen račun, vendar, Zveza potrošnikov Slovenije meni, da je ta rešitev v škodo potrošnikov. Namreč, ker izdan račun, kot ga poznamo danes, potrošniku omogoča, da takoj preveri, ali mu je prodajalec zaračunal pravilen znesek, kasneje pa lahko po opravljenem nakupu blaga oziroma storitve z njim tudi dokazuje, kdaj in kje je kupil določen proizvod oziroma kdaj in kje je bila določena storitev opravljena. Račun ima v prodajnem procesu veliko dokazno vrednost, je pogoj za uveljavljanje različnih pravic iz naslova tako pogodb, jamstev, garancij in ostalih pravnih razmerij, bi pa tukaj opozoril še oziroma bolj spomnil na eno kolizijo. Tržni inšpektorat Republike Slovenije je nekaj let nazaj oziroma pred časom močno opozarjal tako potrošnike kot prodajalce, da naj zaradi njihove koristi vzamejo račun. Saj se spomnimo akcije Vklopi razum, zahtevaj račun. In tukaj lahko lahko potegnemo dokaj enostaven zaključek, da pač ta predlog sigurno ni v skladnosti oziroma ni skladen s tistim, kar je izvajal oziroma z aktivnostmi, ki jih je izvajal Tržni inšpektorat v preteklem obdobju, niti s tistim, kar so zagovarjale pristojne inštitucije. Menim, da bi morali v odločanju o takšnih ravnanjih biti veliko bolj previdni. Hvala lepa, predsednik. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Marko Bandelli, pripravi se Jure Ferjan. Hvala, predsednik, za besedo. V našem stališču smo že praktično povedali, zakaj in kaj nekako kritiziramo to to stvar, ampak kljub temu se mi zdi prav, da nekaj še tukaj povem, ker imam možnost. Kar se tiče tiste

vsak teden mi pridejo ti paketki s Kitajske domov. In če sta moja dva taka, mislim, da jih je v Evropi kar nekaj na ta račun. Tako da tu se govori o velikih cifrah, malo po malo postane kar nekaj velikega. Mislim, da je to tudi pravilno, da se nastopa tako. Bolj vidim problem glede neke zaščite potrošnika, ki je tukaj ni. Vse to, kar prihaja, o tem, ali dobiš, si zadovoljen, plačati moraš vnaprej in tako dalje, na tem mislim, da ni bilo dosti narejenega in da ni kaj dosti

Ni bilo seje, na kateri bi minister kritiziral delo katerekoli prejšnje vlade, zakonopisci, mislim, mislim, so vedno isti, ki pišejo. Tudi, če se spreminja minister, to se spremeni par oseb, ampak ostali ostanejo tam. Tako mislim, da tukaj bi mogli kaj narediti in zahtevati malo

Nekaj me je zmotilo v stališčih, ko sem poslušal, da so nekateri bili kritični glede odbitka celotnega DDV za električna vozila. Osebno to pa pozdravljam. Meni se zdi to zelo dobra stvar, absolutno dobra stvar. Vedno potem pade beseda na bogate, nebogate. Saj ne gre za to! Tu gre samo, da začnemo razmišljati o razogljičenju, da začnemo razmišljati o drugi poti, če se že damo na to. Pa ne razumem dobesedno stranke Levice. Se opravičujem, kolega, prijatelj moj, Siter, res, vaše stališče – zagnani. Vi ste kot mi, ste v tisti kategoriji zagnanih za trajnostni napredek

da ne bomo čakali še 30 let, ker potem nima smisla, če moramo to narediti v enem doglednem času. Glede elektrifikacije, subvencioniranja električnih vozil imam pa eno drugo dilemo tukaj. Kako bomo mi filali vse te avte? Po domače povedano. Na kakšen način bomo mi napajali vse to? A mi se zavedamo, kakšen … Mislim, vlada bi morala predstaviti najprej na začetku spremembo celotne infrastrukture in potem iti na subvencioniranje avtomobilov. Mi delamo zdaj obratno, mi delamo tukaj obratno. Jaz sem za eno in za drugo in bom vedno to podpiral, ampak nisem videl še nobenega konkretnega predloga, da gremo v spremembo same infrastrukture električnih vodov in vsega, kar je. Ko sem bil župan, sem naredil dve postajališči za polnjenje avtomobilov, sedaj bi jih bilo potrebno 15, ker resnično se ti avtomobili širijo. Problem ni samo v tem, problem je tudi dovod elektrike, prave elektrike do tja. Tu je največji problem, kar je. Govorim enostavno, da ljudje razumejo, za kaj gre. Mi bomo sedaj subvencionirali nakupe električnih avtomobilov, ampak elektrika bo skočila v zrak po domače povedano. Nimamo toliko moči, nimamo toliko kapacitet, da bomo lahko to vzdržali, če se bodo ljudje obrnili na to. Ste slišali sami, da industrija avtomobilistična se izredno obrača, sedaj celo hočejo opustiti bencin, dizel in vse te reči tukaj. To je vse lepo in fino, vse to pozdravljam, jaz sem izredno zadovoljen glede tega. Prav zaradi tega moramo kot država, sedanja vlada, pripraviti dokumente, naslednja naj gre naprej s to idejo ali kar je. Treba je začeti razmišljati o infrastrukturi, ker brez tega mi

gre. Toliko s te strani. Kar se drugega tiče. V SAB-u, v socialnih liberalcih, smo ugotovili, da ta novela je prežeta s številnimi nedoslednostmi, tako kot sem povedal. Določena določila so dokaj nejasna, nenatančna notri. Tudi če bereš obrazložitve, ni mogoče razbrati vsega, kar bi lahko bilo. Verjamem, da zakoni so prav pisani tako, da dostikrat niso razumljivo, da potem ti interpretiraš lahko zakon na tak ali na drugačen način. Ampak to ni prav! V taki situaciji, kakor je ta zakon, pa bi morali biti malo bolj natančni.

Gospod predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavnici ministrstva za finance, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci in vsi, ki nas spremljate, dober dan! sem se, da se vendarle tudi sam za nekaj trenutkov oglasim in izpostavim tiste poudarke tega zakona, ki ga danes obravnavamo v svoji prvi obravnavi, kar pomeni, da tudi če imate nekateri določene pomisleke ali predloge, bo seveda v prihodnosti to tudi čas, da vključimo v ta zakon oziroma ga ustrezno dopolnimo. Gre za ukrepe – eden izmed zakonov, ki seveda posega na področje, ki je zelo pomembno z vidika konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, seveda posredno vpliva na razvoj in investicije, in kakšno je naše gospodarstvo tudi v nekem mednarodnem merilu, mednarodnem okolju. Prepričan sem, da si vsi želimo in seveda k temu tudi stremimo, da bi bilo slovensko gospodarstvo tudi v prihodnosti uspešno, da bi bilo spodbudno tako za domače kot za tuje investicije in da bi stremeli skupaj k razvoju, napredku in ustvarjanju dodane vrednosti. Zato mi dovolite, da izpostavim poudarke tega zakona. Eden je zagotovo ukinitev praga za vstop kmetov v sistem DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem DDV, potem imamo potem imamo uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi za motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida. Ta zakon, spoštovane in spoštovani, prinaša tudi večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje potem obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki, in davčnim zavezancem tudi ne bo potrebno več predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu davka na dodano vrednost. Tudi še kakšno zadevo zagotovo bi se dalo izpostaviti, ampak toliko na kratko. Mislim, da je pomembno, da ta zakon seveda danes sprejmemo in da ga bomo in da ga bomo potem v nadaljnjih obravnavah lahko še po potrebi izpopolnili, zagotovo pa je to eden izmed korakov, ki izboljšuje našo gospodarstvo oziroma pogoje za podjetja, pogoje za konkurenčnost v mednarodnem merilu. Tako bom osebno podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost v današnji prvi obravnavi. Hvala lepa.

objasniti, kaj je, da je medvrstičje tega zakona oziroma od vseh zakonov iz paketa davčne reforme precej jasno. Gre za sistemsko ustvarjanje bolj ugodnega bolj ugodnega okolja za tiste državljanke in državljane, ki so že v osnovi premožnejši. Tukaj ne gre zdaj za neko matrico, na katero je eden mojih predhodnikov opozoril, matrico ali pa neko politično idejo Levice, gre za čisto merljivo dejstvo, ki zeva iz teh predlaganih zakonskih uredb; najbolj povedno mogoče v primeru tega zakona, enostavno odmerjeno skozi, da rečem, enostavni davčni jezik je tole. Načeloma poznamo dva načina ali pa dva sistema, dve ideji davčne politike: eno je progresivni

več prispevaš, manj kot imaš, prispevaš manj oziroma če si v tako kritični situaciji, da ne moreš prispevati ničesar, pač ničesar ne prispevaš. Temu se reče progresivni davek. Na drugi strani pa je regresivni davek, recimo, v našem primeru je davek na dodano vrednost, ki je na prvi pogled linearen, torej za njega vsi plačamo plačamo enako, ampak v bistvu tistega, ki ima, ki štarta z manj, ki ima nižji prihodek, ki ima manj premoženja, po žepu bolj udari. Recimo, če ta računalnik, ki je vreden, recimo, tisoč evrov, kupi nekdo, ki ima mesečni prihodek minimalno plačo pa mu uspe našparati in plača davek na to, ki je 200 evrov, bo teh 200 evrov v njegovem osebnem proračunu bistveno večja vsota, kot če ta isti znesek za ta isti računalnik, isto vsoto 200 evrov nameni davku na dodano vrednost nekdo, ki mu mesečno v denarnico nakaplja, nakaplja, 5 tisoč ali pa 20 tisoč evrov. Zdaj ta predlog, ki ga imamo zdaj na mizi, ruši in družbeni in davčni red. Na eni strani nižanje progresivnega davka, nižanje dohodnine, ki zopet koristi samo najbogatejšim tisti, ki ima veliko, lahko prispeva v skupno dobro veliko –, na drugi strani pa zviševanje davka na dodano vrednost najbolj prizadene revne, kar sem najbolj morebiti nazorno pokazal ravno s primerom nakupa tega tega računalnika. Obdavčitev posameznika v ideji mora biti premosorazmerna z debelino njegove denarnice. To je najbolj fer definicija oziroma davčni ukrep in ne obratno, kot s temi davčnimi ukrepi oziroma reformami predlaga aktualna vlada. Hvala lepa.

Ne bom ponavljala tistega, kar sem že v stališču poudarila, ampak mogoče nekaj odzivov na razprave, pa tudi izpostavila bi tisto, kar je zame pomembno v tem predlogu zakona, ki je sicer res v prvi obravnavi, in bo možnost podajati pripombe v nadaljevanju postopka in bodo mogoče kateri pomisleki, ki so danes med razpravo prišli na dan, tudi lahko spremenjeni, popravljeni, dopolnjeni, tako da je zakon odprt in vsak bo imel možnost predlagati izboljšave. Takoj na začetku bi rada kolegu Bandelliju povedala, sicer zdaj sem uspela preveriti samo eno direktivo, ker je večkrat poudaril, da ne razume, zakaj se šele sedaj hiti z implementacijo, ker bi že dejansko pričakoval pol leta pred iztekom roka predlog sprememb na mizi. Pa bom povedala. Direktiva 2017/2455, s katero se spreminja Direktiva 2009/132, bi morala biti že implementirana do 31. 12. 2018, kar pomeni, da dejansko je bilo to še v času vlade, v kateri so bili tudi oni v koaliciji. Tako bi se mogoče lahko tudi sam kolega poslanec in njegova poslanska skupina vprašali, kaj so pa takrat delali, zakaj niso v vladi predlagali implementacijo. Toliko za uvod. V nadaljevanju pa, se strinjam s tistimi, ki so povedali, da dejansko predlog spremembe zakona prinaša res boljše konkurenčne pogoje, kajti, vemo, da marsikdo se za vstop v zaposlovanje v naši državi ne odloča prav zaradi nekonkurenčnih poslovnih pogojev, in zato je več kot dobrodošlo, da čim prej uvedemo tiste spremembe, ki poenostavljajo določene postopke in tudi omogočajo vstop v našo državo. Zmoti me to, kar je že tudi v razpravah – ne samo danes, ampak tudi v preteklosti bilo večkrat izpostavljeno, mogoče še najbolj izrazito od kolegov iz Levice: vedno, ko omenimo podjetja in podjetnike, vedno se potem takoj izpostavi, ja, tisti, ki so dejansko neki izkoriščevalci oziroma tisti, ki bogatijo na plečih zaposlenih. Ampak verjetno, če ste se imeli priložnost pogovarjati z uspešnimi podjetniki, ste verjetno ugotovili, da ni bilo – z izjemami, seveda, vedno bomo dobili tudi izjeme med njimi –, ampak načeloma tistim, ki so svojo zgodbo zgradili iz nič gor samo z lastno iznajdljivostjo in lastnimi sredstvi, jim ni bilo lahko. Lahko je danes videti, kadar imajo toliko kapitala in veliko zaposlenih, ampak s tem imajo tudi veliko odgovornost, ki so si jo naprtili skozi leta. Mislim, da če je pri njih tudi veliko zaposlenih, pomeni, da tudi je neka družbena korist, ne samo gledati z vidika, da se izkorišča zaposlene. Zato pozdravljam to uvedbo pravice do stoprocentnega odbitka DDV za električna vozila, in sicer do vrednosti 80 tisoč in tudi za vse nadomestne dele, maziva in storitve v zvezi z vozilom, kar vemo, da so precej obremenjene ceste in s tem je posledično tudi velik vpliv na onesnaževanje okolja prav s poslovnega vidika. Seveda bi bilo dobrodošlo to, kar ste tudi nekateri tako iz koalicije kot tudi iz opozicije povedali, da bi bilo to dobro in smiselno tudi prenesti ne samo na poslovni del, ampak tudi na fizične osebe. Pa mogoče je to zdaj začetek in se bo nadaljevalo tudi s to spremembo. Zakaj pa ne? Potem glede ukinitve praga za obveznosti vstop kmetov v sistem DDV. Da bodo kmetje imeli možnost prostovoljne vključitve v sistem DDV, je predvsem dobrodošlo zaradi tega, ker kmetje, glede na to, da veliko jih je z z manjših kmetij – se pravi, ali imajo dopolnilno dejavnost na kmetiji ali pa status kmeta – in dejansko vemo, da se pri obilici vseh obdavčitev težko kosajo s tistimi, ki so dejansko večji. Potem bi rada še pokomentirala to, kar je bilo rečeno glede obveznosti izročitve računa. Tu ne govorimo o izdaji. To so dve različni zadevi: eno je izdaja računa, ki bo še vedno obvezna in bo ostala tudi po tej spremembi, drugo je pa izročitev računa. Res je Zveze potrošnikov opozorila na to, kar smo vsi dobili, da z vidika potrošnika je vprašljivo. Ampak glede na prakso, ki se je pa tudi pojavljala v inšpekcijskih pregledih, in sicer da marsikdaj so podjetniki – in spet trčimo ob podjetnike seveda

in so dejansko ali samo zaradi svoje prehitre reakcije ali zaradi tega, ker mogoče se niso … Še posebej govorim tam, kjer je masa in pretok ljudi, kjer se izdajajo računi, večja, so bili deležni globe s strani davčnega organa. In te globe niso tako nizke. Marsikaterega majhnega podjetnika je dejansko potem taka globa stala kar nekaj prihodka oziroma tistega, kar bi lahko dejansko dal v razvoj oziroma v neke nove investicije v podjetju. Zato menim, da tam, kje gre za za izročitev računa, kjer je vezeno ali na garancijo ali kako drugače, bo sigurno tudi stranka sama, pa tudi prodajalec oziroma tam, kjer bo ta kupec kupoval neko blago ali pa storitev, bo sigurno tudi opozorjen. Mislim, da tukaj ne bo prihajalo do nekih zlorab oziroma pretentan kupcev s strani ponudnikov. Zato moramo gledati s tistega okoljskega vidika in praktičnega vidika, da tukaj je dobronamerno, da se zmanjša izročanje računov in ne samo zaradi tega, da bi poskušalo nekaj slabega narediti. Potem bi sama še samo rekla, da o kljub temu da se tolikokrat izpostavi ta negativen finančni učinek državni proračun … Seveda, vsaka sprememba, skorajda vsaka sprememba, sploh tista, ki se tiče spremembe davčne zakonodaje, ima finančni učinek. Nekatere spremembe nekoliko manjši, druge nekoliko večji, ampak če bomo gledali smo z vidika, da ne bomo naredili nič za to, da ne bomo povzročili preveč škode, mislim, da ta predlog zakona tega ne dela, ampak prinaša tudi na prihodkovni strani sredstva noter. Tako tukaj ne gre za praznjenje državnega proračuna. Na dolgi rok so posledice pozitivne. Zato tudi sama podpiram ta predlog in vsekakor bom podprla, da se bo postopek izvedel dalje, da ga bomo obravnavali v drugem branju. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade.

tega, zakaj se direktiva sedaj implementira v zakon, in glede računov. Glede vprašanja, zakaj direktivo sedaj implementiramo v zakon, lahko poudarim, da je v bistvu Evropske komisija šele konec lanskega leta objavila smernice, ki so pomembne za izvajanje ureditve. Zakon je bil nato pripravljen, tudi predlagan je bil nujen postopek in obravnava v Državnem zboru že v maju in juniju. Ker pa je bil pač zaradi vloženega poslanskega zakona o DDV in odločitve Državnega zbora glede dinamike obravnavanja postopkov, je v bistvu šele sedaj prišel na vrsto. Da smo lahko pravočasno začeli iz izvajanjem EU zakonodaje, vezano na e-trgovino, smo zgolj ta del e-commerca v obsegu, kot je bilo mogoče, uredili s podzakonskimi predpisi. predpisi. Naj izpostavim še glede računov. Gre v bistvu za odpravo tiskanja računov. Zavezanci morajo še vedno evidentirati promet in torej izdajati račune, le tiskati jih ni treba, in jih izročajo kupcu na zahtevo. Pri tem se zasleduje okoljski vidik in ekonomičnost nižanja stroškov za zavezance, manj tiskanja računov, in prav tako se posledično odpravlja grožnja z globo zaradi neprevzema računa. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati o 71. členu? Ugotavljam, da ne. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Lukom Mescem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Luki Mesecu.

izenačevanje normativov za sežigalnice in za sosežigalnice odpadkov. Ožje gledano, govorimo predvsem o problemu cementarne Salonit Anhovo. Ta je letos praznovala 100. obletnico. Zgrajena je bila v času, ko je bilo Anhovo skupaj s celotno slovensko Primorsko za Rapalsko mejo pod Italijo. In v teh stotih letih so prebivalci doline srednje Soče živeli s to cementarno. Cementarna, ki je v dobršnem delu svojega obstoja proizvajala azbest, je pustila na zdravju tamkajšnjega prebivalstva naravnost grozljiv krvni davek. V 90. letih prejšnjega stoletja je izbruhnila azbestoza, takoj za njo pa so izbruhnili različni raki. Statistike so naslednje: med leti 1998 in 2016, se pravi, v 18-letnem obdobju, je v Sloveniji izbruhnilo 559 primerov azbestoze, od tega jih je bilo kar 500 z območja srednje Soče; plevralni plaki, v Sloveniji v tem času tisoč 886 primerov, od tega v Anhovem in okolici kar tisoč 773; in podobno je z mezoteliomom, to so zelo agresivni rakasti tumorji, 189 primerov, od tega 128 v Anhovem. Kljub temu imamo danes v Anhovem oziroma v tej dolini, ker vpliva širše, sosežigalnico odpadkov, ki je v resnici največja slovenska sežigalnica. Medtem ko sežigalnica v Celju sežge na leto 30 tisoč ton odpadkov, jih Anhovo, čeprav je to dejansko cementarna, ki kot gorivo sežiga odpadke, sežge 100 tisoč ton. Se pravi, Celje 30 tisoč, Anhovo 100 tisoč ton, s tem da je Salonit Anhovo podal še prošnjo na Arso za 25-odstotno povečanje dovoljenega sežiga. Še bolj grozljivi so podatki o emisijah te dejavnosti: medtem ko so v Anhovem v letu 2018 v zrak spustili milijon kilogramov ogljikovega monoksida,

so jih v Celju 100 kilogramov, se pravi tisočkrat manj. In podobno. Skratka, zaradi diskriminatorne obravnave sežigalnic v primerjavi s sosežigalnicami odpadkov lahko v Anhovem, kljub temu da je tam cementarna že pustila grozljiv davek na zdravju prebivalstva in onesnaženosti okolja, izpuščajo v zrak tudi po tisočkrat več škodljivih spojin, kot je to možno ali pa dovoljeno v sežigalnici odpadkov v Celju. Na to ne opozarjamo samo v Levici in v civilnih iniciativah s tega področja, s katerimi smo pripravili zakon, na to opozarja praktično soglasno tudi slovenska zdravstvena stroka. 593 zdravnikov se je pred dobrim letom in pol podpisalo pod poziv, da je treba nemudoma ukrepati in zaščititi zdravje prebivalcev in tamkajšnje okolje. In konec koncev so imeli novembra 2019 strokovnjaki okroglo mizo na temo Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje, kjer so soglasno opozarjali, da je to, kar se dogaja v Anhovem, nesprejemljivo in da je treba zdravje prebivalcev zaščititi. Politiko smo večkrat opozarjali na to stvar, na tega enega od največjih zdravstvenih in ekoloških problemov v Sloveniji. Nazadnje smo imeli 20. februarja 2020 skupni odbor za infrastrukturo in za zdravstvo, kjer smo sprejeli 6 sklepov, po katerih naj bi vlada organizirala delovno skupino, ki bi preučila možnosti izenačenja normativov sosežigalnic in sežigalnic, in v roku pol leta predstavila rešitve. No, od tega je zdaj leto in pol, zgodilo se ni nič, zato smo se v Levici in v lokalnih civilnih iniciativah odločili, da vložimo zakon, ki bo to nedopustno in neustavno diskriminacijo, ki prebivalce Anhovega in okolice stane življenja, spremenil v zakon in stanje uredil. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade dr. Metki Gorišek, državni sekretarki na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvolite. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke in predsedujoča! Na kratko bom samo predstavila mnenje Vlade oziroma tudi Ministrstva za okolje in prostor glede predlaganega zakona, in sicer Predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov je v obravnavo predložilo osem poslancev. S predlaganim zakonom se želijo odpraviti razlike med emisijami iz sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov, s čimer naj bi se odpravila diskriminacija med prebivalci v Republiki Sloveniji. Vlada tega predloga ne podpira, saj s svojo vsebino in pristopom ruši sistemski pristop okoljevarstvene zakonodaje, kot ga določa Zakon o varstvu okolja. Poleg tega je v predlogu zakona v delu, ki zaostruje mejne vrednosti emisij, moč čutiti tudi pomanjkanje tehnične strokovnosti oziroma razumevanje procesa sosežiga odpadkov oziroma sežiga odpadkov. Zakon o varstvu okolja je krovni zakon in vse ostale zadeve se urejajo z uredbami. Mi imamo za to področje Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Ta je bila sprejeta v letu 2016 na podlagi Zakona o varstvu okolja. Uredba prenaša v naš pravni red tudi evropsko direktivo na tem področju, ki se naslavlja na sežig in sosežig odpadkov. Predlagani zakon sicer sledi strukturi te uredbe, pri čemer pa spreminja oziroma zaostruje posamezne določbe. Glede na primerjalnopravni vidik uvaja zakon nedopustno odstopanje od sistemskega pristopa, kar pomeni, da bi namesto podzakonskih predpisov morali zdaj za vse ostale dejavnosti, kurilne naprave, naprave za dejavnosti, pri katerih se uporabljajo organska topila ter naprave v proizvodnji titanovih dioksidov in tako naprej, tudi sprejemati zakone. Direktiva evropska prinaša v slovenski pravni red obvezno uporabo zaključkov BAT, se pravi, ta uporaba je od 2019 že v našem pravnem redu, prenesena je v našo zakonodajo. Vsi obrati oziroma naprave morajo svoje obratovanje tem zaključkom BAT zadostiti oziroma se jim prilagoditi do konca leta 2023. Predlog zakona se do uporabe zaključkov BAT ne opredeljuje, zato tudi s tega vidika vnaša anomalijo v pravni sistem. Pri prenosu direktiv je treba pripraviti tudi korelacijsko tabelo – govorimo sedaj o tej direktivi, ki obravnava BAT zaključke –, ki se jo potem da v predložitev Evropski komisiji v notifikacijo in k temu predlogu zakona takšna tabela ni predložena, zato ni mogoče oceniti ustreznosti prenosa direktive v ta novi zakon. Potem pa je tukaj še tehnični vidik pomanjkljivosti tega zakona, in sicer navedba, da so za sežigalnice določene strožje mejne vrednosti kot za naprave za sosežig, ne drži. Mejne vrednosti so v obeh primerih enake, za nekatera onesnaževala: težke kovine, dioksine, furane pa so mejne vrednosti za sosežig celo za eno tretjino bolj Torej tukaj bi potem s tem predlogom zakona razliko odpravili za določene mejne vrednosti, s čimer bi se pa izpusti iz naprav za sosežig za nekatera onesnaževala lahko celo povečali. Navedba, da so v Sloveniji najbolj prizadeti zaradi visoki emisij snovi v zraku prebivalci ob cementarni Anhovo, meritve, ki jih redno izvaja Arso, tudi ne drži. Torej imamo podobne vrednosti meritev Arsa tudi v drugih območjih. Potem omenja se povezava oziroma omenjanje, da je azbestoza in sosežig odpadkov povezano,

za sežigalnice in naprave za sosežig je težko ali pa celo nemogoče zagotoviti – gre za različne tehnologije. Po drugi strani pa onesnaževalo NOx tvori dušik, ki je v največji meri prisoten v ozračju, ne pa v odpadkih, ki so predmet sosežiga.

in sicer predlog zakona ukinja med drugim tudi Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodno cementa, čeprav tega uredba ne naslavlja – odpadke –, temveč določa obratovanje cementarne v uporabi izključno običajnih goriv. Hvala lepa. Pa opravičujem se. Hvala lepa. Saj boste imeli čas še v razpravi, če bo treba kaj dodati. Sedaj prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prvi dobi besedo gospod Leon Merjasec. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, poslanke in poslanci lep pozdrav! Predlagani zakon ureja pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov, mejne vrednosti emisije snovi v zrak in ukrepe za nadzor emisije snovi v zrak, mejne vrednosti emisij snovi pri odvajanju odpadne vode in ukrepe za nadzor emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov, pravila o ravnanju z odpadki in ostanki, pogoje obratovanja ter zahteve za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak in emisije snovi pri odvajanju odpadne vode. Pri primerjavi besedila zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov in uredbe za sežigalnice je moč ugotoviti, da predlagani zakon sledi strukturi uredbe za sežigalnice, pri čemer spreminja le posamezne določbe. Predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov ureja materijo, ki je v pristojnosti urejanje urejanje Vlade. S tem predlagani zakon ruši sistemski pristop okoljevarstvene zakonodaje, kot je določen v ZVO-1. Prav tako se zakon ne opredeljuje glede najboljših razpoložljivih tehnologij, kar je po direktivi Evropske unije obvezno za sežigalnice in naprave za sosežig, kar je bistvenega pomena. Navedbi, da so za sežigalnice določeni strožji standardi za mejne vrednosti kot za naprave za sosežig, je težko pritrditi, saj so mejne vrednosti v obeh primerih enake, za nekatera osneževala – težke kovine in dioksin in furane – pa so mejne vrednosti v napravah za sosežig celo eno tretjino bolj omejujoče, kot to določajo za sežigalnice. S sprejetjem predlaganega zakona bi razliko odpravili, s čimer bi se izpust iz naprav za sosežig za nekatera osneževala lahko celo povečal. Predlog zakona v prehodni določbi določa, da mora ministrstvo v roku šestih mesecev po uradni dolžnosti preveriti in uskladiti okoljevarstveno dovoljenje z novim zakonom, upravljavec pa mora nato v roku šestih mesecev po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja uskladiti obratovalne naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, kar predstavlja zelo kratko obdobje, v katerem marsikatero napravo ne bo mogoče prilagoditi novim zahtevam. Glede na dejstvo, da je Ministrstvo za okolje in prostor s sklepom maja 2020 ustanovilo medresorsko delovno skupino za preučitev možnosti za izenačitev normativov dovoljenih emisij iz naprav za sosežig s tistimi iz sežigalnih odpadkov. Glede na to, da je epidemija preklicana, se naloge že izvajajo in zato menimo, da je primerno, da se počaka na rezultate te skupine,

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! V začaranem krogu varstva okolja in ravnanja z odpadki je tako, da se državna birokracija zateka k črkobralskemu tolmačenju predpisov, industrija pa varovanje okolja razume kot administrativno oviro. Potem so pa tukaj še ljudje, ki morajo živeti s posledicami tega začaranega kroga in z vso pravico terjajo zase nič več sicer, kot jim pripada: terjajo zdravo okolje. Ali je država pripravljena iti naproti lokalnemu prebivalstvu? To sploh ne sme biti vprašanje, vprašanje je lahko samo, kako in kako hitro. Ljudje v spodnji Soški dolini so zaradi pretekle proizvodnje azbesta zdravstveno že tako eni najbolj prikrajšanih v Sloveniji. Najmanj zadnjih 15 let oziroma še več so izpostavljeni emisijam zaradi sosežiga odpadkov cementarne Salonit Anhovo v Občini Kanal ob Soči. V povprečju skoraj 300 ton sežganih odpadkov dnevno. Okoljevarstveno dovoljenje omogoča skoraj 90 vrst različnih odpadkov, med njimi so tudi nevarni odpadki. Nacionalna in evropska zakonodaja cementarnam, ki sosežigajo odpadke, dovoljujeta višje mejne vrednosti emisij v primerjavi s sežigalnicami odpadkov, torej višje vrednosti. Upoštevaje javno zdravje in varstvo okolja je to popoln nesmisel, ker emisije so pač emisije, ne glede na vir onesnaževanja. Dovoljene višje vrednosti emisij za cementarne postavljajo lokalno prebivalstvo ob takšni sosežigalnici v položaj drugorazrednih državljanov. Prvi korak k izboljšanju stanja je, tudi po prepričanju LMŠ, izenačitev mejnih emisijskih vrednosti sosežigalnic s sežigalnicami. Mejne vrednosti onesnaževal so tako ali tako politični dogovor. Kje je tista meja, ko ne vplivajo na zdravje ljudi, je pa siva cona kompromisa med interesi javnega zdravja, industrije in politike. Ko ljudje vidijo, da niso del tega kompromisa, se zganejo in povzdignejo glas. In ta glas moramo slišati. je občinski svet Kanala ob Soči pred poldrugim letom zahteval, naj država preveri ustrezno zakonodajo na področju sežiga in sosežiga odpadkov, morajo državne institucije to tudi storiti. Izgovarjanje na evropsko zakonodajo je za lase privlečeno, ker nikjer, nikjer ne piše, da država ne sme zaostriti standardov, če to narekuje skrb za javno zdravje. Odbora za zdravstvo ter infrastrukturo in okolje tega sklica Državnega zbora sta temu apelu sledila in pozvala Vlado, naj skupaj s stroko, lokalnim prebivalstvom in cementarno Anhovo pogleda, kaj je treba storiti, da se za začetek vsaj mejne vrednosti emisij sežigalnic in sosežigalnic izenačijo. Vsaj to. No, pa se seveda ni zgodilo nič. Vlada sedaj kot izgovor navaja epidemijo. In da se pa bo nekaj zgodilo, pa pravi, da se bo pa šest mesecev po preklicu epidemije. Kdo ve, ali ne bo že jutri ali pojutrišnjem epidemija spet razglašena in tako dalje in tako naprej in kdaj bo teh šest mesecev. Poleg tega Vlada v svojem odgovoru govori tudi o sistemskem pristopu. Ta vlada, ki na počez seka po zakonodaji in se ne ozira na nobene sistemske rešitve, najboljši primer za to je nedavno propadli Zakon o vodah, ampak tukaj bodo šli pa po sistemu. Ampak seveda o tem sistemu bodo razmišljali šele po preklicu epidemije. In tako se je ta delovna skupina z zamudo enkrat sestala, okoljski minister Vizjak pa v izpustih cementarne sploh ne vidi problema. Sploh ne vidi problema, češ da na javno zdravje v spodnji Soški dolini vplivajo še posledice proizvodnje azbesta. že res, da vplivajo, ampak več kot 20-letni sosežig odpadkov v cementarni brez dvoma – in temu seveda pritrjuje in glasno opozarja tudi zdravniška stroka – brez dvoma vpliva! Zato ne preseneča, da Vlada temu zakonu nasprotuje in sodeč po njenem odzivu volje za konkreten poseg sploh ni. Zato je ta zakon sprožilec; ta zakon je sprožilec, da se nekaj premakne. Da apel ljudi, naših sodržavljanov slišimo in jim gremo naproti. Zdravo življenjsko okolje ne more in ne sme biti privilegij. Ne sme biti odvisno od sreče, kje si se rodil ali pa kje živiš, in ne more biti nenehna stvar kompromisa, še posebej, če so iz njega izključeni ljudje. V Listi Marjana Šarca smo slišali glas ljudi v spodnji Soški dolini in tudi razumemo njihove probleme, zato bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Soniboj Knežak. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Predstavniki Vlade, spoštovani kolegice, kolegi! Učinkovit pravni okvir za trajnostno varovanje okolja je eden od ciljev programa Samozavestna Slovenija Socialnih demokratov. V cilju smo zapisali, da je potrebno zagotoviti učinkovit, kvaliteten ter pregleden pravni okvir na področju trajnostnega varovanja okolja. Današnji predlog zakona, ki je bil v zakonodajni proces vložen s strani Poslanske skupine Levica, lahko umestimo v kontekst cilja, ki smo si ga Socialni demokrati zapisali v svoj program. Predlagatelji z vloženim predlogom zasledujejo več ciljev, med katerimi je glavni ta, da se izenači višina snovi v zraku v sežigalnicah in napravah za sosežig. Predlagatelji bi zastavljeni cilj dosegli z rešitvami, ki so jih zapisali v kar sedmih točkah. Rešitve vidijo v izenačenju mejnih vrednosti emisij NOX za sežigalnice in naprave za sosežig, odpraviti želijo izjeme pri preseganju mejnih vrednosti emisije žveplovih plinov, določiti obveznost sprotnega sporočanja podatkov obratovalnega monitoringa ter v uveljavitvi trajnega merjenja živega srebra. Zdravje je človekova pravica, ki nikakor ne sme biti ogrožena zaradi takšnih ali drugačnih interesov. Šele v zadnjem desetletju strokovnjaki različnih področij ugotavljajo, kakšne škodljive posledice ima sežig in sosežig odpadkov na zdravje ljudi. Tako imenovani koktejli emisij imajo katastrofalne posledice za zdravje ljudi ter okolja, te posledice pa se kažejo v številkah rakavih ter drugih težkih obolenj in žal tudi v številkah prezgodnjih smrti. Zakonskemu predlogu Vlada ni naklonjena, pomislek in pripombe pa prihajajo tudi iz drugih vrst. Jasno je, da sežig in sosežig odpadkov pušča določene posledice na okolju in zdravju ljudi, a le nasprotovati predlogom, ki prihajajo iz različnih krogov, kako naj se to področje uredi, ni rešitev. Socialni demokrati menimo, da tudi je tudi najmanjši korak v smeri izboljšanja stanja na določenem področju pomemben in potreben, saj bomo le tako prišli do končnega cilja, ki si ga vsi želimo, ne glede na politično usmeritev. Zdravje naših prebivalk in prebivalcev je v interesu vseh in prav je, da predloge, ki rešujejo problematiko in so dobro pripravljeni, predvsem pa se z njimi strinja širši krog deležnikov, ki se jih zakon dotika, tudi podpre. Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je zdravje ter kvaliteta življenja naših prebivalk in prebivalcev na prvem mestu in da le-to ne sme biti pogojeno oziroma podrejeno različnim interesom. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Matej Tašner Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. hvala, podpredsednica. Lep pozdrav vsem! V Sloveniji imamo neko zelo čudno in konfuzno situacijo, lahko bi rekli absurd. Ta absurd je ta, da za sežigalnice v naši državi veljajo strožji pogoji glede emisije kot za naprave za sosežig. Čisto konkretno to v številke preneseno pomeni, da trenutno največja naprava za sosežig opravi letno večji sežig odpadkov kot na drugi strani največja sežigalnica v državi. To sta Salonit Anhovo in Sežigalnica Celje. To zelo preprosto pomeni zelo velike izpuste v ozračje, ki – jasno – vplivajo na kakovost zraka, na kakovost tal, na kakovost vode, na splošno na okolje in na koncu, v tej verigi, na zdravje ljudi. Če gremo pogledat podatke, samo leta 2018 je Salonit Anhovo sežgal trikrat več odpadkov kot sežigalnica v Celju. Torej, 58-krat več je emisije dušikovih oksidov, tisočkrat več je emisije organskih spojin in 22-krat višje emisije žveplovih oksidov. To in seveda tudi ostale snovi, ki se sproščajo v okolje ob sosežigu odpadkov za proizvodnja cementa, pomenijo seveda resno degradacijo okolja in kar je tudi ali pa mogoče še bolj pomembno, imajo posledice za zdravje prebivalcev tega območja. Kot smo slišali že prej v uvodu predlagatelja, srednja Soška dolina, kraji, kot so Deskle, Anhovo, Kanal ob Soči, imajo v tem stoletnem bivanju s cementarno v Anhovem zelo resne posledice. Prebivalci na tem območju, če gremo pogledat podatke za pojavnost določenih bolezni, povezanih predvsem s škodljivimi snovmi v zraku med leti 1998 in 2016, pridemo do pravzaprav grozljivih podatkov. Prebivalci teh območij predstavljajo 90 odstotkov vseh obolelih za azbestozo, prebivalci teh območij predstavljajo 95 odstotkov vseh obolelih za plevralnim plakom v celotni Sloveniji in 68 odstotkov prebivalcev s teh območij predstavlja 68 odstotkov vseh mezoteliomov, se pravi, malignih tvorb na pljučih. To je konkretno posledica takšnih politik. Seveda imamo neko obdobje v človeških zgodovini, kjer je bilo zavedanje o onesnaževanju okolja nizko, ne moremo pa to reči za zadnjih nekaj desetletij. Tu smo soočeni s tem, da smo leta 2021 še vedno priča enemu najhujših industrijskih onesnaževalcev v državi, ki je v sežiganju odpadkov pravzaprav našel novo dobičkonosno dejavnost. Lahko bi to bil tudi neke vrste greenwashing, če želite, ampak tisto, kar je ključno, je, da vse pristojne institucije kljub številnim opozorilom prebivalcev, civilne iniciative, zdravnikov in tako naprej ne naredijo ničesar. Še več, Salonit Anhovo gre in zaprosi še za dodatno povišanje, 25-odstotno povišanje dovoljenih izpustov, in tako naprej.

ki na nek način prikazuje časovnico človeškega zavedanja o globalni okoljski krizi. Na koncu imate nek tak kratek rdeč pas, kjer piše

grožnje, da bodo mladi lososi v reki Sacramento zaradi visokih temperatur pomrli, so nekaj, kar moramo v trenutku zaustaviti. In podobna situacija je pravzaprav z napravami za sosežig; daleč je že tisti trenutek, ko bi morali te emisije omejiti. Naj še enkrat poudarim, da so lokalni prebivalci desetletja pritiskali na lokalne odločevalce, na samo podjetje, na ministrstvo. V Državnem zboru smo imeli več sej odbora, ki je tudi naložil določene ukrepe, a Ministrstvo za okolje in prostor ne naredi ničesar. Zato smo se v Poslanski skupini Levica odločili, da pripravimo ta zakon, da izenačitev teh izpustov spravimo višje, se pravi, na zakonsko raven, in na tak način omejimo to podivjano onesnaževanje. S tega vidika je naš predlog zelo preprost: postavimo ljudi, zdravje ljudi pred interese in željo po dobičku velikih podjetij. Zelo preprosto, to je današnja debata, ker ministrstvo ni naredilo ničesar, smo predlagali to rešitev. Mislim, da je to nek prvi korak, neka manjša gesta predvsem za lokalno prebivalstvo, ki ji pa mora slediti

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani kolegice in kolegi! Predlog zakona o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov ureja pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje sežigalnic odpadkov in sosežig odpadkov, mejne vrednosti emisij, emisije snovi in ukrepe za nadzor, mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, pravila ravnanja z odpadki in ostanki, pogoje obratovanja ter zahteve za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak in emisije snovi pri odvajanju odpadne vode. Vlada Republike Slovenije predloga zakona ne podpira iz razloga, ker Zakon o varstvu okolja na zakonski ravni celovito ureja sistem pravic in obveznosti fizičnih in pravnih subjektov na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji, kar velja tudi za področje industrijskega onesnaževanja. Zakon o varstvu okolja je krovni zakon, ki skupaj s podzakonskimi akti tvori obsežen sistem okoljevarstvenega prava v državi. Zakon o varstvu okolja v 17. členu daje Vladi pooblastilo, da določi mejne vrednosti emisije, ki pri običajnih pogojih obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti ne smejo biti presežene, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane enakovredne parametre ter tehnične ukrepe, mogoče učinke obremenitve okolja ter zavezance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa. Na podlagi navedenega člena v Zakonu o varstvu okolja je bila za področje sežiganja in sosežiganja odpadkov na Vladi sprejeta Uredba o sežigalnicah odpadkov in naprav za sosežig odpadkov, ki ureja pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, mejne vrednosti emisije snovi v zrak in pri odvajanju odpadne vode ter ukrepe za nadzor, pravila ravnanja z odpadki, pogoje obratovanja ter zahteve za obratovalni monitoring. Ob primerjavi besedila predloga zakona, ki je pred nami, in uredbe o sežigalnicah lahko ugotovimo, da predlog sledi strukturi uredbe, pri čemer spreminja le posamezne določbe. Uredbe o sežigalnicah podrobno predpisujejo pravice in obveznosti upravljavcev in v številčni obliki in v številčni obliki predpisujejo emisijske vrednosti, ki se pri obratovanju naprav ne smejo preseči. Te obveznosti so v podrobni obliki zapisane v tabelarni obliki v prilogah. V Novi Sloveniji - krščanski demokrati se strinjamo z mnenjem Vlade, da je navedeni pristop zakona o sežigalnicah primeren predvsem za podzakonske predpise. S pravnosistemskega vidika je takšen pristop normiranja na ravni zakona neustrezen in tako ne sledi Resoluciji o normativni dejavnosti. Ker predlog zakona ureja torej materijo, ki je v pristojnosti izvršilne veje oblasti in jo le-ta ureja s podzakonskimi predpisi, poslanci Nove Slovenije - krščanski demokrati ne moremo dati zelene luči za njegovo nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Mojca Žnidarič, predstavila bo stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Pred seboj imamo Predlog zakona o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov, ki kot osrednji cilj navaja strožje pogoje za obratovanje enot za sosežig odpadkov. Znano je namreč, da imajo naprave za sežig in sosežig odpadkov vpliv na kakovost zraka v njihovi neposredni bližini. Uvodoma bi želeli poudariti, kar v dokumentu navaja že predlagatelj sam, in sicer da Slovenija že sledi evropskim direktivam, ki predpisujejo mejne vrednosti posamičnih emisijskih snovi ter naprav. Res je tudi, da so bile z uredbo določene različne mejne vrednosti dušikovih oksidov za sežigalnice in sosežigalnice. Pri tem je nujno potrebno izpostaviti, da zaradi specifik delovanja naprav za sosežig le-te nikakor ne morejo doseči tako nizkih vrednosti izpusta dušikovih oksidov, kot jih dosegajo sežigalnice. Gre namreč za popolnoma drugačno tehnologijo in način opravljanja dejavnosti. Pri tem pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da so zahtevane mejne vrednosti emisijskih vrednosti za sežigalnice in naprave za sosežig za večino merljivih parametrov kljub popolnoma drugačni tehnologiji numerično enake. Izmed mnogih parametrov gre torej zgolj za neenakost pri izpustu dušikovih oksidov. Tako sežigalnice kot tudi enote za sosežig odpadkov imajo z udejanjanjem načel krožnega gospodarstva mnoge pozitivne učinke za našo družbo. Med njimi gre izpostaviti predvsem zmanjševanje velikosti odlagališč odpadkov. S sežigom oziroma sosežigom pa odpadki postanejo energent, ki ga je možno uporabljati predvsem v energetski in cementarni industriji. V Sloveniji imamo zgolj eno večjo cementarno, ki ima sicer izjemen pomen za našo državo. Kolikor nam je znano, ta cementarna vlaga precej truda v zniževanje negativnih vplivov na okolje, kar kažejo tudi rezultati meritev v zadnjih letih. V naslednjih treh letih pa sami predvidevajo investicijo v zmanjšanje emisij, ki bo znašala 40 milijonov evrov. Pri tem ni nepomembno, da so dejanske emisije te cementarne v primerjavi s cementarnami v Evropski uniji med najnižjimi. Pri specifičnih parametrih, kot sta žveplov dioksid in dušikov oksid, pa so znotraj običajnih okvirov, ki jih predvideva Evropska unija. Naj poudarimo, da bi sprejetje tega predloga zakona pomenilo zaprtje te cementarne, s tem bi izgubili 350 kvalitetnih delovnih mest, material za naše infrastrukturne projekte pa bi se moral uvažati iz tujine, kar bi bistveno podražilo stroške gradnje javnih in zasebnih projektov in to ravno v času pred začetkom gradnje drugega tira. Ker sežigalnic nimamo na pretek, tuji trg materiala pa se bo zaradi svoje specifike precej zaprl, se nam zdijo dejanja v smeri zaprtja cementarne, ki spoštuje vse obstoječe državne in evropske predpise, skrajno nesmiselna. Želeli pa bi opozoriti tudi na to, da se s podobnimi predlogi ruši stabilnost poslovnega okolja podjetij, kar seveda zmanjšuje interes investitorjev za projekte, katerih izvedba je močno dovzetna na morebitne spremembe v zakonodaji. V Poslanski skupini Stranke modernega centra si bomo vedno prizadevali za to, da se poišče kompromis med gospodarskimi prioritetami in varovanjem okolja. Pri tem pa nikakor ne bomo dopustili, da bi bilo del kompromisa tudi zdravje ljudi. Neenaka merila za enote za sežig in sosežig odpadkov, na katero opozarja predlagatelj, po našem trdnem prepričanju ne ogrožajo zdravje prebivalcev, pač pa omogočajo, da naprave za sosežig sploh lahko obratujejo. Njihovo vlogo v našem sistemu obdelave odpadkov ocenjujemo kot pomembno. Po drugi strani pa pričakujemo, da bodo taka podjetja pospešeno investirala v tehnološke rešitve za varovanje okolja.

Spoštovana podpredsednica, spoštovana državna sekretarka, kolegice poslanke in poslanci! Dolžnost vseh nas je stremeti k temu, da nobeden del prebivalstva ni izpostavljen k večjemu onesnaženju zato, ker živi v bližini industrijskega obrata. Prebivalci Anhovega so nedvoumno med tistimi v Sloveniji, ki so zaradi tega že plačali izjemno visoko ceno. V SAB smo jim v bran stopili tudi po lanskem onesnaženju pitne vode, ko jim je iz pip pritekla voda, pomešana z industrijskimi odplakami. Tedaj smo skupaj z ostalimi opozicijskimi strankam zahtevali nujno sejo Odbora za okolje, na kateri smo Vlado pozvali k aktivnejšem reševanju te problematike. Cementarna Salonit Anhovo do leta 2025 načrtuje več kot prepolovitev sedanjih emisij dušikovih oksidov. Kljub temu da si vsi želimo, da bi se to zgodilo prej, se moramo zavedati danih okvirov in dejstva, da je želeti si eno, biti zmožen preiti v prakso pa drugo. Pol leta za vse prilagoditve tehnologij, ki ga Levica predvideva v zakonu, je žal neuresničljiv rok. Vzporednice s to problematiko najdemo pri zapiranju premogovnika Velenje. V skladu z ambiciozno okolijsko reformo, ki jo je Evropska unija zastavila, bo morala slovenska energetika premagati mnoge izzive. Drži, da morajo vsi deležniki storiti vse, kar je v njihovi moči, da bo do načrtane opustitve rabe premoga prišlo čim prej, vendar to ni tako preprosto. Prehod mora potekati pravično. Največ izzivov je pričakovati na socialnem področju, saj Premogovnik Velenje zaposluje več kot 2 tisoč oseb. Drugo pomembno vprašanje pa je, kakšna bo alternativa. Prehoda ne bo mogoče izvesti, ne da bi pri tem utrpeli manko proizvedene energije. Lahko razumemo nestrpnost okoliških prebivalcev in ekoloških gibanj, vendar brez ustreznih časovnih okvirjev žal ne bo šlo. S podobnimi dilema se srečujemo tudi pri umeščanju obnovljivih virov energije. Vetrnice motijo ptiče, hidroelektrarne pa ribe. Ne pravimo, da jih je treba na kakršenkoli način zapostavljati in pri tem ignorirati naravo. Nikakor! Toda, če želimo podnebne ambiciozne ukrepe, bomo morali stvari tehtati in ne a priori nasprotovati vsem rešitvam. Enako je tudi z odpadki. Cilji so ambiciozni. Do leta 2030 naj bi bilo na komunalnih odlagališčih odloženih največ 5 odstotkov zbranih komunalnih odpadkov. Pri tem je vloga sežiga in sosežiga zelo pomembna. Oba omogočata bolj učinkovito ravnanje z odpadki. Prav tako se z njimi prihrani 18 milijonov ton ogljikovega dioksida v zrak in prihrani skoraj 7 milijonov ton premoga. Ne oporekamo torej škodljivosti izpustov, vendar ni dovolj, da se s predlogi, kakršen je pričujoči, ponudi zgolj domnevne rešitve težave. Treba je ponuditi alternativo, ki bo v konkretnem primeru poskrbela za drugačno in učinkovito možnost izrabe odpadkov. Na tem mestu ne gre zapostaviti poziva Društva EKO Anhovo in dolina Soče, ki smo ga ta teden prejeli poslanci. Društvo poziva k podpori zakona in opozarja, da so zdajšnje okoljske zahteve zapisane in uzakonjene po meri onesnaževalcev in ne po meri varovanja okolja in zdravja ljudi. Od poslancev pričakujejo solidarnost in podporo. Naj sklenem. V SAB cenimo napore predlagateljev in cilje, ki jih želijo doseči. V nadaljnji obravnavi zakona, ki jo bomo v SAB podprli, pa bo rešitve treba strokovno še bolj dodelati. Želimo dobiti odgovore na ključno vprašanje, ali se izpusti škodljivih emisij v cementarni spremenijo, če se del goriva, ki je zdaj koks, premog ali tekoče gorivo, nadomesti s predelanimi odpadki. Kajti zaradi narave tehnološkega procesa v cementarnah, kjer se izvaja sosežig odpadkov, standardov v primerjavi s sežigalnicami ni mogoče povsod izenačiti. Pričakujemo torej dopolnila, ki bodo omogočila dejansko izvedbo zakona v praksi. Varstvo okolja in javnega dobra je visoko na lestvici prioritet državljanov, kar so s plebiscitarno odločitvijo izkazali tudi na nedeljskem referendumu. Voljo ljudi po zdravem življenjskem okolju moramo spoštovati in prenesti v zakonodajo, čemur v SAB ne bomo nikoli nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Desus. IVAN Najlepša hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka s sodelavcem, kolegice in kolegi! Odpiranje obratov za sežig oziroma sosežig odpadkov je eden izmed najbolj pomembnih infrastrukturnih projektov vsake države, ne zaradi proizvodnje električne energije ali ogrevanja, temveč iz razloga, da se s sežigom odpadkov dejansko znebimo. Na področju ravnanja z odpadki so velikanska smetišča, hvala bogu, stvar preteklosti, zahvaljujoč novim tehnologijam. Sežigalnice in sosežigalnice, v tem primeru je to cementarna, ki odpadke uporabljajo v kombinaciji z drugimi energenti, morajo pri svojem obratovanju dosegati zelo visoke standarde varstva okolja. Če se s sežigom odpadkov le-teh enostavno znebimo, pa imamo pri sosežigu drugačno zgodbo. V zgodbi podjetja cementarne Salonit Anhovo pa gre ravno za takšen primer – uporabo odpadkov v kombinaciji z drugimi osnovnimi energenti za izdelavo klinkerja oziroma cementa. Predlagatelj se z zakonom največkrat dotakne ravno tega obrata. Očita se jim onesnaževanje in povzročanje škode v okolici podjetja in tudi lokalnemu prebivalstvu, kljub temu da izmerjeni podatki meritev s strani neodvisnih institucij in tudi Arsa kažejo čisto drugačne podatke. Utemeljevanje posledic, ki so jih prebivalci utrpeli zaradi proizvodnje azbestnih izdelkov v preteklosti, je skrajno neprimerno. V Sloveniji smo že leta 1996 prepovedali izdelavo azbestnih izdelkov, ki imajo dokazano škodljive učinke na zdravje ljudi, posledično je veliko ljudi tudi zbolelo za azbestozo. Obrazložitev predlagateljev zakona se tako preveč osredotoča na posledice izdelave produktov izpred več kot 25 leti. Danes je v podjetju Salonit Anhovo popolnoma drugačna zgodba. Samo območje tovarne se ne izpostavlja kot problematično, precej višje stopnje vrednosti emisij lahko najdemo v mestih. Onesnaženost zraka z benzenom je namreč v največji meri povezana s prometom. Zato so očitki, ki jih negirajo tudi rezultati opravljenih študij s strani Arsa in drugih neodvisnih institucij, neprimerni. Navedbe v zakonu tako niso znanstvene podkrepljene in kažejo na veliko nepoznavanje okoljskih podatkov ter okoljske problematike. Predlagatelj zakona bi moral pri pripravi sodelovati, vsaj dobro bi bilo, tudi z upravljavci obratov za sežig in sosežig. Na ta način bi se lahko našla skupna pot, ki bi bila v sozvočju tudi z evropskimi normativi. Še posebej pa bi se morali pogovoriti z ljudmi, ki so neposredno vezani na te obrate in tu tudi vsak dan živijo. Zaostrovanje oziroma zniževanje mejne vrednosti emisij bi lahko imela za končno posledico tudi možnost zaprtja cementarne Salonit Anhovo. Posledično bi to lahko vodilo v izgubo več 100 delovnih mest v sami tovarni in tudi tistih zaposlenih v podjetjih, ki sodelujejo s tem podjetjem. Res je, da sta varovanje okolja in zdravje prebivalcev najpomembnejša, vendar moramo v ozir vzeti tudi in predvsem ljudi, ki s tem obratom živijo in delajo. Postavitev obrata je odvisna od strateške lokacije surovine, ki je nujno potrebna za proizvodnjo klinkerja in posledično cementa. Material, ki ga uporabljajo za izdelavo končnega produkta, mora biti kakovosten in le z uporabo visoke tehnologije dosega predpisane okoljske standarde. Dejstvo je, da se uporaba in potreba po cementnih izdelkih povečuje. V primeru, da bi se proizvodnja cementa zmanjšala, celo popolnoma ustavila v Salonitu, to pomeni, da v Sloveniji ne bi imeli več niti svoje cementarne, bi bila država prisiljena uvažati cement iz držav tudi izven EU, tam pa so sami standardi izdelave bistveno, bistveno nižji, slabša kakovost cementa, okoljski vpliv z onesnaževanjem pa precej večji. Povečane stopnje onesnaženosti pa so na tej lokaciji odvisne tudi od drugih dejavnikov. Lokacija samega Kanala ob Soči je geografsko ravno na območju, kjer se zaradi kmetijskih panog v Italiji in na drugi strani tudi naših Goriških brd potencialno onesnažen zrak tu ustavi in povzroči dodatno škodo. Ne moremo namreč zanemariti modernega načina kmetovanja, ki v svoji tekmi za večji pridelek uporablja tudi škropiva. Vse to dodatno vodi v onesnaženost naših voda in zraka. Poslanska skupina Desus je pred časom obiskala Kanal ob Soči. Skozi pogovore z različnimi predstavniki občine smo lahko videli, da je realna slika popolnoma drugačna, kot smo jo lahko brali v večini medijev. Ljudje so zelo navezani na obrat, saj jim predstavlja vir prihodka, samo podjetje Salonit Anhovo pa zaradi svoje prisotnosti zelo veliko finančnih sredstev vlaga v razvoj in v čistejšo proizvodnjo in tudi v samo lokalno skupnost. Na tem mestu velja pohvaliti županjo Kanala ob Soči in njen občinski svet, ki v sozvočju z občani in upravitelji obratov skupno gradijo boljšo in lepšo prihodnost za vse prebivalce Občine Kanal ob Soči. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SNS bo predstavil gospod Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Pred sabo imamo Predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov v prvi obravnavi. Predlagatelji, Poslanska skupina Levica, menijo, da so za sežigalnice določeni strožji standardi, medtem ko so naprave za sosežig obravnavane mileje. Hkrati trdijo, da mora pravni red Republike Slovenije vsem prebivalcem zagotavljati enako pravno varnost in enako realizacijo do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave Republike Slovenije. Zavedati se moramo, da je naša država majhna, geografsko zelo razgibana, kjer Salonit Anhovo ne more biti kriv prav za vse. Imamo še veliko drugih degradiranih območij, na primer v Celju, v Velenju, Šoštanju, Murski Soboti, Kidričevem in še kje. V Krškem smo izpostavljeni sevanju, ker je v bližini nuklearka, rastejo pa najboljša slovenska jabolka. Napačna se nam zdi izjava, da so v Sloveniji najbolj prizadeti zaradi skupnih emisij snovi v zraku ravno prebivalci ob cementarni v Anhovem. Pavšalno je tudi govoriti o tem, da veliko količine sežigalnih odpadkov v cementarni negativno vplivajo na zdravje prebivalcev. Strinjamo se s tem, da je bil azbest tisti, zaradi katerega je veliko ljudi zbolelo za rakom ravno v goriški regiji, ki pa sedaj že 25 let ni več v uporabi. Ne smemo pa tudi dati na isti imenovalec vseh sežigalnic in jih smatrati kot a priori slabe, kajti novejši tipi sežigalnic lahko zmanjšajo vplive na okolje. Kar se tiče smradu, je pač tako, kot da bi, recimo, vsem, ki kurijo na drva, rekli, prepovedali, češ to se preveč kadi in naj se raje vsi ogrevajo na toplotne črpalke. Predlog zakona je na prvi pogled populističen, všečen, pa vendar krši nekatera temeljna načela, ki veljajo na ravni EU v povezavi s pravom okolja in napravami za sosežig. Z vidika razumevanja tehnologij, tehničnih možnosti, pogojev in meril v okoljevarstvenih dovoljenih ustvarja nesmiseln in nesorazmeren strog pristop. V Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da predlagane rešitve ne sledijo najbolj optimalnim razpoložljivim tehnikam, ravno tako ukrepi, ki kršijo načelo preventive in previdnosti. Če Salonit Anhovo primerjamo z drugimi evropskimi cementarnami, ugotovimo, da sodi med okoljsko in energetsko bolj učinkovite, saj je kakovost zraka dobra. V gradivu so podatki, s katerimi se operira, zelo pavšalni, saj ne upoštevajo različnosti naprav po dejavnosti, tehnologiji, velikosti in na en kup mečejo Salonit Anhovo v primerjavi z Livarno Vuzenica. Nadalje, predlog nerazumno predvideva, da mora upravljavec naprave v šestih mesecih po uskladitvi okoljevarstvenega dovoljenja uskladiti obratovanje naprave. Slovenski nacionalni stranki menimo, da je slednje neživljenjsko, nemogoče, kajti za prilagoditev so potrebne nove tehnologije, ki pa še niso predpisane na EU ravni. Mejne vrednosti cementarn v Sloveniji so za cirka 10 procentov določene pod najvišjimi mejnimi vrednostmi, v cirka 90 procentih so mejne vrednosti določene enako, kot so najvišje mejne vrednosti. Neumestno se nam zdi tudi, da se diskriminatorno postavljajo različna merila ter da predlagatelji ne poznajo materije, ki naj bi jo urejali. Enačenje sežigalnice tudi ne sloni na nekih strokovnih temeljih, kajti cementarne, ki uporabljajo odpadke kot alternativna goriva, niso sežigalnice, temveč v njih poteka kompleksen proces proizvodnje cementa z zelo visokimi temperaturami, kjer pa ni ostanka pepela. Vsi prisotni tukaj se moramo kot zakonodajno telo zavedati, da bi omejevanje lokalne proizvodnje vodilo k povečanemu uvozu iz držav, ki niso podpisnice Kjotskega protokola. Poleg tega pa bi zaradi porabe goriva za dolg prevoz povzročalo dodatne in nepotrebne emisije. Naj za konec omenimo primer dobre prakse, in sicer sežigalnice, ki stojijo sredi Dunaja in so odlična kombinacija odpadkov, kjer nič ne smrdi, energije in kulture, njena posebnost pa je fasada. Glavna dejavnost sicer niso odpadki, pač pa daljinska ogrevanja pozimi in hlajenje poleti za okoli 60 tisoč njihovih gospodinjstev. Tudi emisije škodljivih snovi v okolju so na skrajni spodnji točki dovoljenih vrednosti. Naj tudi omenimo, da škodljive snovi iz filtrirnega kolača skladiščijo v Nemčiji, iz pepela in žlindre pa izdelujejo posebno mešanico, ki jo s pridom uporabljajo za gradnjo zidov okoli različnih deponij. Skratka, super inovativen sistem, samo ne pri nas doma, kjer bi to lahko imeli v naši zeleni prestolnici oziroma v Mariboru. V Slovenski nacionalni stranki se zavzemamo za sežigalnice in si jih čim prej tudi želimo v našem prostoru, ne glede na po navadi splošen odpor lokalnega prebivalstva. Hvala za pozornost. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa tudi vam. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej se je k besedi prijavil predlagatelj gospod Luka Mesec. Izvolite. LUKA MESEC (PS Levica): Ja, hvala lepa. Rad bi odgovoril na par stvari, ki so bile slišane v stališčih in ne držijo. Najprej več koalicijskih poslanskih skupin, nazadnje stranka Slovenska nacionalna stranka, pravijo, da so že zdaj mejne vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice enake. To evidentno ni res. Če pogledate naš zakon, boste zelo jasno videli, kaj spreminjamo. Spreminjamo dovoljeno dopustno mejno vrednost dušikovih oksidov NOx, ki je bila prej določena na 500 za sosežigalnice in 200 za sežigalnice, seveda za oboje določamo na 200 miligramov na kubični meter. Potem benzen. S tem, kar je sekretarka omenjala, ukinjanjem uredbe glede cementarn dosegamo to, da ne bo več izjeme, da je lahko emisija benzena v sosežigalnicah desetkrat višja kot v sežigalnicah in pri benzenu je stvar zelo jasna. Glejte, Salonit Anhovo v ozračje emitira kar 40 odstotkov benzena v Sloveniji. Če ga primerjamo z drugimi industrijskimi objekti, boste videli takole. Talum emitira 10 odstotkov Livar Črnomelj 9, Livar Ivančna Gorica 9, Lafarge Cement 6, potem so pa ostali še tako po tri, štiri odstotke, medtem ko Salonit Anhovo, ponavljam, 41 odstotkov, količina v kilogramih 18 tisoč 750. Pa da se razumemo, kaj je benzen. Benzen je zelo nevarna snov, je hlapna organska spojina, spada med najpomembnejše nevarne stvari v zraku, sprošča se pri sežiganju odpadkov, na primer plastike. Raziskave so pokazale, da ni varne ravni izpostavljenosti benzenu, da vse koncentracije benzena prispevajo k tveganju za nastanek rakavih boleznih, predvsem levkemije in da mehanizem benzena še ni povsem pojasnjen, vendar pa naj bi imel pomembno vlogo pri različnih okvarah DNK, tudi epigenetskih spremembah, kar pomeni dednih spremembah človeškega genoma. O taki stvari govorimo in v Salonitu Anhovo se se ga emitira 41 odstotkov vsega benzena v Sloveniji. Potem je tukaj tudi diskriminacija glede meritev. Recimo, za živo srebro in druge nevarne snovi je za sosežigalnice določeno, da se tam meri in določa mejne vrednosti na pol ure – pardon, v sežigalnicah –, kjer so standardi strožji, se meri in določa mejne vrednosti na pol ure, kontrolira mejne vrednosti na pol ure, v sosežigalnicah, pardon – se jih določa dnevno, kar pomeni, da lahko sosežigalnice v vmesnih obdobjih urno in tako naprej emitirajo tudi precej višje, kot bi, če bi bile meritve polurne, tako da tudi to urejamo. Skratka, absolutno ni res, da so normativi in mejne vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice isti. Niso. Za NOx je dovoljen izpust dva in pol krat večji, za benzen 10-krat večji, za živo srebro in ostale nevarne snovi pa je bistvena razlika v tem, kako in v kakšnih časovnih intervalih se jih kontrolira. To je prvi odgovor. Drugi, očitno se Vlada in Arso niti nista uskladila glede odgovora, zakaj imamo v Anhovem tak vpliv na zdravje lokalnega prebivalstva in na tamkajšnje okolje. Vlada zdaj nekako poskuša relativizirati vpliv v svojem mnenju, poskuša relativizirati vpliv cementarne in pravi, ne, to je v bistvu več ali manj posledica izpustov iz prometa. Zdaj o izpustih iz prometa je treba povedati dve stvari. Prvič, če boste šteli kamione, ki se vozijo iz cementarne gor in dol, boste videli, da dobršen prometa tam mogoče odpade kar na te kamione. Saj če hočeš sežgati 300 ton odpadkov na dan, to ni mačji kašelj prepeljati s kamioni, in če hočeš odpeljati v Italijo in tamkajšnje cementarne ustrezno količino klinkerja, to je ta polizdelek, ki ga zdaj v cementarni izdelujejo, tudi za to je potrebno organizirati kamionski prevoz in kamioni emitirajo bistveno več kot avtomobili. To je prva stvar. Zdaj druga, tudi če se pogovarjamo o vplivih prometa, vpliv prometa ne pojasni, zakaj so v Anhovem in okolici tako povišane vrednosti benzena. Pojasni ga pa podatek, ki sem ga prej povedal, cementarna Salonit Anhovo imitira 40 odstotkov industrijskega benzena v Sloveniji, vzrok pa je sežiganje plastike, petrol koksa, ki je mimogrede eno od najbolj umazanih goriv, gre za stranski produkt rafiniranja nafte in cementarna v 40 odstotkih uporablja petrol koks kot svoje gorivo. tudi prometu ne morete obesiti tega. Tretjič. Pravite, da več ali manj te bolezni, ki sem jih našteval, odpadejo na onesnaženje z azbestom. To spet očitno ni res. Azbesta se tam že nekaj desetletij ne proizvaja več, mezoteliomi, pljučni raki, plevralni plaki, ostali raki, ki se nenormalno pojavljajo v Anhovem in v okolici, se pa pojavljajo zadnjih 20 let. Ne gre samo za preteklo onesnaženje, gre za onesnaženje tudi sedaj, kar je konec koncev mnenje ne samo Levice in lokalnih iniciativ, ampak 593 zdravnikov, ki so pred letom in pol podpisali izjavo, in zelo odločno mnenje treh strokovnjakov, ki so nastopili na srečanju o kemijski varnosti na temo vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje, ki ga je organizirala Sekcija za klinično toksikologijo na Univerzitetnem in kliničnem centru v Ljubljani. Metoda Dodič Fikfak, doktorica, dobro znana, je povedala naslednje, da pregled literature kaže, da kontaminacija hrane in zaužitje polutantov sežigalnic predstavlja pomembno tveganje za delavce, za bližnje in oddaljene prebivalce in da številne sežigalnice, predvsem starejše, povezujemo z raki, reproduktivnimi težavami in drugimi boleznimi. mnenje dr. Metode Dodič Fikfak. Dr. Miran Brvar iz Centra za klinično toksikologijo iz UKC je povedal, da pri sežiganju in sosežiganju odpadkov v zrak uhajajo tudi trdni delci PM10 in PM2,5, PM2,5, ultra fini delci, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, klorovodikova in florovodikova kislina, dioksini in furani, policiklični aromatski ogljikovodiki, težke kovine in radioaktivni izotopi in to povzroča različne bolezni živčevja, srca, ožilja, pljuč, moti plodnost in razvoj plodov, se pravi človeških zarodkov. Tudi tukaj ne moremo reči, kot je prej bilo slišati v enem izmed stališč, ja, imamo nuklearko Krško okoli nje pa rastejo najboljša slovenska jabolka. Poglejte, nuklearka Krško v zrak oddaja samo čisto vodno paro. To je njen izpust, če odštejemo radioaktivne odpadke, ki jih je potem pač treba nekam varno skladiščiti, ampak izpusta nuklearke v zrak na nobeden način ne morete enačiti s tem, kar emitira v zrak Salonit Anhovo s temi kemičnimi spojinami, ki sem jih sedaj naštel. Tukaj je treba povedati še eno stvar: ne samo da uhajajo v zrak te škodljive spojine, Salonit Anhovo je po TEŠ drugi največji slovenski industrijski emitor toplogrednih plinov v ozračje. Da vas spomnim, včeraj je Evropska unija zaostrila politiko glede industrijskih emisij toplogrednih plinov, kar pomeni, da se bo tudi Salonit Anhovo tako ali drugače moral prilagoditi. Zato tukaj odgovarjam na četrto vašo navedbo, da bo naš zakon uničil delovna mesta. Lepo vas prosim! Delovna mesta so tam uničili že sami – novi lastniki, tuji lastniki. V Salonitu je delalo v najboljših časih, če jih lahko tako rečemo, dva tisoč delavk in delavcev. Danes jih je zaposlenih še 350; se pravi, tisoč 650 zaposlitev je nekam izginilo. Pravite, da sedaj – to je bilo slišati v stališču SMC –, da sedaj, ko se ravno gradi drugi tir, ta velik infrastrukturni projekt, bomo pa mi ostali brez slovenskega cementa. Kaj dela v resnici Salonit Anhovo? Oni sežigajo odpadke, kar je dobičkonosna dejavnost, ker odpadki niso energent, ki bi ga morali oni kupiti, ampak je energent, za katerega so v bistvu plačani, da prevzamejo teh 100 tisoč ton odpadkov in jih tam sežgejo. To je prvi vir njihove dobička. Drugi vir njihovega dobička pa je izkoriščanje rudnine iz Anhovega, ki jo predelujejo v polprodukt klinker in ta klinker – ne cement, klinker – potem vozijo v cementarno v Italijo, kjer nastaja končni produkt in mi zdaj ta cement uvažamo iz Italije. Se pravi, kar puščajo v Anhovem, je po eni strani izkoriščanje naravnega vira, po drugi strani pa onesnaženje, ker sežigajo odpadke in petrol koks, ki je, ponavljam, eno od najbolj umazanih goriv sploh. Gre za stranski produkt rafiniranja nafte. In zadnjič, ko pravite, da boste stvar sistemsko uredili, tukaj se lahko samo strinjam s tem, kar je v mnenju povedal LMŠ. Mislim, ta vlada ene stvari ni še sistemsko uredila v zadnjem letu in pol. Vse delate nekaj na horuk, pa ad hoc, pa briga vas, ali je v skladu z ustavo, ali je v skladu s slovenskim pravnim redom. Briga vas. Za tole stvar ste imeli leto in pol časa. 20. februarja 2020 smo imeli lokalne iniciative, zdravnike, stroko, vsi smo bili na odboru za infrastrukturo in odboru za zdravstvo, kjer smo sprejeli šest zelo jasnih sklepov. In ne preveč težkih. Ministrstvo je imelo nalogo, da ustanovi delovno skupino in da ta delovna skupina preuči možnosti za ureditev situacije v Salonitu Anhovo oziroma v Anhovem kot okolišu, da bodo ljudje tam lahko uživali ustavno zagotovljeno pravico do zdravega življenjskega okolja. V letu in pol se ni zgodilo nič. Jaz sem dvakrat spraševal ministra Vizjaka, kaj se dela na tem, pa sem dobil več ali manj malo v celofan ovit odgovor, da tega problema, ki ga jaz naslavljam tukaj, sploh ni; da je vse v redu. Zato smo mi šli s spremembo zakona, ker ne vidimo več druge možnosti, ker ministrstvo enostavno ne da nič od sebe. Tako ste imeli leto in pol za sistemsko rešitev, če se vam to ne zdi sistemska rešitev, še več, danes smo v prvem branju te novele zakona oziroma tega zakona in če gremo v drugo branje, boste tudi tam imeli možnosti za popravke, ki se vam bodo zdeli bolj sistemsko od ureditve, ki jo mi predlagamo. Sam pa mislim, da ni bolj sistemske ureditve od tega, da se enostavno izenači normative sežigalnic in sosežigalnic, naj pač v Celju in v Anhovem veljajo enaka pravila. Kako bi pa bilo, če bi v Celju in Anhovem veljali drugačni prometni predpisi ali pa če bi, ne vem, za krajo v Celju dobil višjo kazen, kot za krajo ali pa uboj v Anhovem. Tudi to je konec koncev vprašanje ustavnega reda, ali smo vsi pred zakonom enaki, glede na to, da govorimo o okolju, kjer na stotine ljudi zboleva za smrtonosnimi boleznimi, vi pa si nadevate plašnice in se delate, da problema ni. Mislim, da lahko zelo naravnost govorimo o direktni diskriminaciji, ki je smrtno nevarna za ljudi, ki živijo v dolini srednje Soče in to je treba končati čim prej.

Mislim, da naše stališče, ki ga je prebral kolega Rajh, je bilo zelo jasno. dobri nameni so eno; eno so želje, drugo pa je potem realnost. Kolega Meseca sem zelo natančno poslušal in vse, kar je povedal, je v bistvu resnica. Ne osporavam glede tega, kar je. Ampak so te resnice, ki obstajajo po celi Evropi, enake. Zdaj bi, karkoli mi morali spreminjati ta zakon tukaj v Sloveniji, bilo diskriminatorno napram temu, kar ima Evropa. Mi vam povemo, da se bomo v bistvu mi strinjali, da bo zakon šel v nadaljnjo

je neuresničljivo in tudi nepošteno. V tem trenutku se dovoljuje, da imaš emisije – bom govoril bolj poenostavljeno –, da imaš večje emisije pri sosežigu kot pri sežigalnicah. Ampak tako ni samo v Sloveniji, tako je v celi Evropi. Se pravi, je treba na ravni Evrope zamenjati pravila igre, če bi tako rekli. Kar je izpusta in kar ni izpusta, tu obstaja več študij. Vem, da Salonit Anhovo nonstop monitorira to zadevo. Poznam tudi rezultate, da je zrak v redu

Ampak ne moremo narediti kar naenkrat križ čez vse. Kakšno škodo smo naredili Trbovljam, namesto da bi jih preusmerili v neko novo modernizacijo, industrializacijo na drugačen način! način! Luka, res je bilo tisoč in toliko delavcev, zdaj jih je 300 in toliko, ampak delavcev je manj, ker se je industrializiralo, ker se je moderniziralo razne razne poslovne procese, industrijske procese se je moderniziralo. Mi stremimo v industrijo 4.0, kjer bo, hočeš nočeš, manj delovnih mest, bo pa tehnološko višjih, boljših, bolje plačanih, vse to. Jaz to razumem. Ampak tudi tu se delajo določene spremembe. Naj bo jasno, strinjam se s predlogom, da se tu začne gledati na drugačen način.

In bomo živeli – od česa? Od česa bomo mi živeli? Prej ste me presenetili, ko ste rekli, da ste proti subvencijam za električna vozila. Ma, prav vi!

Tovrstno zaostrovanje pogojev ni smiselno, saj smo v edini slovenski cementarni že na poti k uvedbi najnovejše tehnologije naslednje generacije, ki bo poleg znižanja ogljičnega odtisa pomenila tudi znižanje emisijskih parametrov. Realen rok za uvedbo prvega koraka posodobitev je odvisen predvsem od hitrosti za pridobivanje potrebnih dovoljenj, …« – tu je problem, tu moramo gledati, zakaj je ta problem …če bi imeli potrebna dovoljenja že danes, bi lahko prvi sklop posodobitev izpeljali v dveh letih«. Vi pa zahtevate v zakonu v šestih mesecih, da se to odpravi. To pravim, pri veliko rečeh imate prav, vam dam prav, stoprocentno, ampak je treba biti realen, kakšenkrat in je treba zahtevati določene reči. To je vse všečno za ljudi. Ljudje radi slišijo, ekologija, zapremo Anhovo, poravnamo vse, zasadimo krompir in ne vem kaj naredimo tam. To je zelo lepo slišati, ampak ne gre tako. Ne gre. Obstajajo določene prioritete in je treba malo paziti, kaj se predstavlja kakor zakon. Ker potem ta zakon pride na drugačen način,

je treba zdaj paziti. Ne moremo mi zahtevati, da oni odpravijo vse, mislim, da se zahteva, da se zniža na isti nivo, da se enači sežigalnice s sosežigalnicami. Zakaj, kako, na kakšen način? Pod katerim… Evropa ne daje tega. Predlog zakona je v popolnem nasprotju tako s pravno ureditvijo, ki na ravni EU ureja področje naprav za sosežig kot tudi temeljnih postulatov prava EU in krši pravico do enakosti pred zakonom. Se pravi, nekaj delamo tukaj spet proti, bi radi naredili en zakon, ki je spet protizakonit. Želja je drugo, zato govorim, da želja je v redu. Ponavljam, mi bomo glasovali za to, zdaj v prvi fazi. Bomo, bomo pa tudi dali amandmaje in če amandmaji ne bojo sprejeti

direktiva, ki je prenesena v naš pravni red, s to uredbo, v katero posegamo v bistvu z zakonom, dopušča strožje standarde. In situacija je taka: Slovenija je to direktivo prenesla in uporabila najnižje dopustne minimalne, najbolj ohlapne standarde, ki jih je ta direktiva predpisovala. Še več, za prehodno obdobje je, verjetno po dogovoru s cementarno, dovolila celo višje stopnje emisij za cementarne, kot so bile določene v direktivi. In tukaj smo bili 20 let. Oni so emitirali po najbolj ohlapnih standardih, ki jih Evropa dopušča. V Celju so sežgali 30 tisoč ton odpadkov, v Anhovu 100 tisoč ton odpadkov, s tem da je Anhovo zaprosilo Arso še za 25-odstotno povečanje dovoljenega izpusta, se pravi na 125 tisoč ton, da bi sežgal štirikrat toliko, kot sežgejo v Celju, in temu 20 let ni nihče oporekal. Tam so bile neke lokalne iniciative, ki so pa bile glas vpijočega v puščavi, nihče jih ni slišal, nihče se ni odzval na njih in tako naprej. Stvari so se začele spreminjat šele zdaj, ko smo začeli o tem govoriti na nacionalni ravni v politiki. Zdaj sami pravijo, da bodo stvar uredili do leta 2025, ampak, kot rečeno, da leta 2025 se je treba vprašati, koliko prezgodnjih smrti se bo še zgodilo, koliko ljudi se bo na tak ali drugačen način še naprej zastrupljalo s temi emisijami, ki na koncu pristanejo v zemlji, v vodi, v solati, v jabolkih, če hočete, tam okrog. Sprašujem vas, na čigavo stran se boste postavili: na stran onesnaževalca ali na stran okoliškega prebivalstva, ki že več kot 20 let obupno kliče, naj vendarle nekdo pomaga, naj vendarle nekdo prisluhne. Zato se je ta zakon zgodil. Ker očitno imamo popolno zlizanost onesnaževalca in političnih odločevalcev tako na lokalnih kot na nacionalnih ravneh. Saj, ali kdo verjame, da je naključje, da se v enem letu in pol, kljub neštetim klicem opozicije, zdravnikov, lokalnih prebivalcev, v tisti delovni skupini, ki bi jo moralo Ministrstvo za okolje in prostor moralo ustanoviti, ni zgodilo popolnoma nič? Zgodilo se ni nič zaradi tega, ker pač je nekdo zlobiral, da se ne zgodi nič, zato se ni zgodilo nič. Ker je bil pritisk s strani onesnaževalca ves čas tak in zato mi ne mislimo danes odnehati. Mi bomo odnehali, ko se bo stvar tam za prebivalce uredila tako, kot jo je treba urediti. Še enkrat; pravite, da je nesmisel, da bi imele sežigalnice in sosežigalnice enake normative. Glejte, to je enak nesmisel, kar vi zagovarjate, kot če potegnem še enkrat analogijo prometnih predpisov. V Celju je lahko dušikovih oksidov 200 miligramov na kubični meter, v Anhovem je lahko na kubični meter, teh istih dušikovih oksidov, se pravi, je 2,5 krat več. To je približno tako, kot če bi v Celju veljalo pravilo, da se lahko skozi naselje vozite 50 kilometrov na uro, v Anhovem pa 125 kilometrov O takih razlikah govorimo! In potem se vprašajte, zakaj bi bilo v Anhovem toliko več mrtvih otrok na cestah. Ja, verjetno zato, ker lahko nekdo tam 125 na uro vozi skozi naselje.

za koncesijo za izkoriščanje mineralnih virov v Anhovem oni plačujejo pičlih 19 tisoč evrov na leto, izkopljejo pa nekaj 10 tisoč ton pač te rudnine, iz Slovenije pa uvozijo pač nek polprodukt. In ne zaradi avtomatizacije, zaradi kolonialnega pristopa do tega kraja so toliko zmanjšali število delovnih mest. Za kar je treba zdaj poskrbeti, pa je vsaj za to, da ne bo ta dejavnost, ki jo opravljajo tam, dobesedno ubijala okoliškega prebivalstva.

razprava na okoljske probleme v povezavi z industrijo, smo zelo hitro na tistih spolzkih tleh z grožnjami, ali nas boste pustili pri miru ali pa bomo zaprli. Tega sicer nismo slišali od Salonita Anhovo, ampak smo danes v tej dvorani večkrat slišali to grožnjo: pustimo vse skupaj, ne da se, ni mogoče, sistemsko bomo in kdo ve, kaj še vse, Evropa ne dovoli. Ni res, da ne dovoli. Ni res! To je popolna laž, neresnica. Nikjer ni prepovedano, nikjer ni prepovedano izenačiti emisij sežigalnic in sosežigalnic, nikjer. Ampak seveda je pa zelo prikladno groziti: ob delovna mesta boste, zaprli bodo. Veste, jaz prihajam iz Zasavja, kjer smo to poldrugo desetletje poslušali dan na dan, dan na dan. Ni popolnoma primerljiva situacija zdaj v Anhovem ali pa takrat v Zasavju, predvsem po tej pravni poti ni, sicer je dosti vzporednic. Ampak 15 let smo poslušali: pustite ali pa bomo zaprli. In potem kolega tukaj govori, kakšno škodo smo naredili Trbovljam. Ne, nismo mi naredili škode Trbovljam, on bi se moral vprašati, kakšno škodo je Lafarge naredil Zasavju! Kakšno škodo je Lafarge naredil Zasavju, ker se je raje 15 let pričkal z Zasavčani in tožaril kot pa, da bi prilagodil sam tehnološki proces nekim normalnih okvirom in lahko sosežigal odpadke. In na koncu, veste, ni politika Lafargu preprečila nadaljnjega onesnaževanja, ne, ni bila politika tista. Sodišče, sodišče je na koncu ustavilo celo zadevo, predvsem pa so se tudi v Zasavju seveda zbudili ljudje, tako kot tukaj v spodnji Soški dolini, jih pravzaprav nihče noče slišati. Nihče jih noče slišati, raje grozimo s tem, da se bo tovarna zaprla, kot pa da bi vsi skupaj našli rešitve, da se tem standardom, so neki normalni standardi za javno zdravje, prilagodijo tudi tehnološki procesi. Te peči so stare, veste, da so stare, niso prilagojene za sosežiganje odpadkov in ne dajajte za primerjavo tiste dunajske sežigalnice. Jaz to že 20 let poslušam. Zdaj je verjetno že tudi tista zastarela, ampak verjamem, da so Avstrijci posodabljali tehnološki proces. In ni res, da kdorkoli zahteva, niti takrat nismo tega zahtevali od Lafarga niti danes od Salonita Anhovo, naj zapre oziroma ustavi proizvodnjo. Naj pa sliši klic ljudi s tega območja in stroke. Tudi mi smo poslušali v Zasavju ves čas, da je javno zdravje v Zasavju pač posledica nekih prejšnjih časov, čeprav je zdravniška stroka venomer in vseskozi trdila

Spoštovana, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavnik Vlade, vsi lepo pozdravljeni! Čeprav se danes pogovarjamo o sežigu in sosežigu, pa se v resnici pogovarjamo, ali trenutno v Sloveniji sploh imamo ministra za okolje oziroma Ministrstvo za okolje, ali imamo dvojno Ministrstvo za gradbeništvo, energetiko ali kakorkoli podobnega. Sedaj bom nekaj minut vam vzel, ki bodo verjetno za vas dolgočasne, ker vam bom na primeru poslanskih vprašanj in odgovorov pokazal, kako se vse dela, da se nič ne naredi. Poglejte, prebral bom celotno vprašanje, je pisno pa kratko, ki sem ga novembra lani zastavil Ministrstvu za okolje in prostor. Nekje takole zveni: »Spoštovani minister, zavedamo se, da smo prvenstveno sami dolžni, da obvladamo problematiko odpadkov. Verjamem tudi, da je prisotno širše soglasje, da je najpomembnejših ukrep pri obvladovanju odpadkov zmanjševanje njihovega nastajanja, potem recikliranje, šele kasneje pridejo na vrsto energetska obdelava in odlaganje. V Slovenije je že vrsto let prisotna razprava o sežigu in sosežigu odpadkov. Navajajo se pozitivni primeri iz tujine, občasno se celo kakšna slovenska delegacija odpravi na Dunaj, kjer imajo sežigalnico znotraj mesta, sama razprava pa ni prinesla poenotenja. Nezaupanje med pobudniki sežiganja ali sosežiganja odpadkov, stroko, nevladnim organizacijami in občankami ter občani se samo stopnjuje. Trenutno v Sloveniji manjka družbeni konsenz glede omenjene problematike. Pojavljajo se tudi trditve, da z odvozom odpadkov na sežig v tujino financiramo tuje lastnike sežigalnic in tuje države, po drugi strani pa se pod vprašaj postavlja sistem nadzora škodljivih izpustov v Sloveniji« – mimogrede o tem sem ministru zastavil še dodatno poslansko vprašanje, ker trdi, da tako, kot je, je super« in posebnosti normativov, torej maksimalno dovoljenih izpustov emisij zraka v Sloveniji, ki naj bi bili manj strogi kot v tujini, in na nerazumljivo dvojnost kriterijev v primeru sežiga ali sosežiga odpadkov.« Na podlagi tega sem postavil pristojnemu ministru tri poslanska vprašanja. Prvič: »Prosim za primerjavo normativov dovoljenih emisij pri sežigu odpadkov med Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo.« Drugo, prav tako enostavno vprašanje: »Primerjava normativov dovoljenih emisij za izpuste pri sosežigu odpadkov med Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo.« Kot tretje za ministra vprašanje: »Ali zagovarjate trenutno stanje, ko so normativi dovoljenih emisij za sosežig odpadkov pri določenih snoveh nižji kot pri sežigu odpadkov?« Dobil sem odgovor, za kar sem se tudi kasneje ministru zahvalil, kjer me poduči, da obstaja evropska direktive, ki je prenesena v slovensko uredbo, in da obstaja tudi od novembra 2019 zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah – in potem glej ga čudež zapiše tudi: »Na ministrstvu nimamo podatkov o primerjavi domačih normativov z normativi v Avstriji in Nemčiji.«, tja pa vozijo Slovenke in Slovence, da jih prepričajo, kako stvari delujejo, in hkrati rečejo, da nimajo podatkov. Sedaj pa, zakaj je to nevarno stanje. Imam izkušnjo s področja freakinga, kjer si moramo poslanske skupine tako da kontaktiramo bratske stranke v tujine, tudi s pomočjo nevladnih organizacij. In potem ko jih dobimo, potem pa ministrstva zanikajo, da so to pravi podatki. Seveda, najlažje je, da država da primerjavo. Ne! Nimamo primerjave z Avstrijo in Nemčije! Ja kako pa potem sploh delate? Seveda na tej točki nisem želel obstati in sem nadaljeval. Poslal sem novo poslansko vprašanje, tokrat dvema ministroma, pristojnima za zdravje – v končni fazi mi se pogovarjamo zlasti, kako zaščiti zdravje ljudi in okolja – in potem tudi za okolje. Takšna so bila vprašanja. Prvo: »Ali ste že sprejeli odločitev, da se opravi primerjava normativov dovoljenih emisij pri sežigu in sosežigu z drugimi državami in kakšni so roki?« Drugo, da ga skrajšam, »Kaj vam je bolj pomembno: zaščita zdravja ljudi in varovanje okolje ali gospodarstva? Ali boste kar naprej govorili o trenutnih tehnoloških zmožnostih? Ali kaj so tiste meje, da je neka stvar škodljiva ali ni več škodljiva?« In kot tretje: »Ali razmišljate, da na degradiranih področjih, kjer je že kontaminirano področje, da ste še bolj previdni?« Dobil sem odgovore obeh ministrstev, kjer me okoljsko ministrstvo ponovno poduči, da je aprila leta 2020 naročilo študijo, pa glej ga šment, ne o primerjavi normativov, ampak o izvajanju monitoringa. Saj razumete, niti približno ni to isto. Pa potem izvem še – kaj? – da obstaja od maja 2020 delovna skupina, kar je super, in potem, da imajo namen nič narediti. Namreč, dali so si rok, da bodo delali šest mesecev po koncu epidemije. Saj veste, kdaj bo konec epidemije, kdaj je bil konec epidemije, pa nova se najavlja. Torej, postavijo rok v obdobje naslednje vlade. Tako tu piše. In potem ko govorijo o teh degradiranih območjih, pošteno napišejo, da posamezni programi že obstajajo, ampak da je potrebno govoriti tudi o razumno visokih stroških. Razveselil pa sem se odgovora ministra za zdravje. Prvič, ker sploh so mu dovolili, da se vključi v to problematiko, čeprav ko mi govorimo o teh škodljivih izpustih, mi govorimo v prvi vrsti o zdravju ljudi. Ja, kdo bo pa govoril o zdravju ljudi, če ne zdravstveno ministrstvo?! In tokrat je vključeno. Minister za zdravje napiše, so ustanovili delovno skupino. Prvič, ko se je sestala, je naredila dve podskupini in druga bo obravnavala povezavo med emisijami sežigalnic in sosežiga na stanje okolja z zdravstvenega vidika. Povedo tudi, katere strokovnjake so vključili in da ti strokovnjaki podpirajo čim strožje emisijske standarde. Odgovor mi je bil super, tako da sem se mu zahvalil. Sem pa zahteval še dopolnitev, ker me je pač zanimalo, kdo konkretno so ti strokovnjaki – pa mi je odgovoril, in za to hvala – in kako delovati na trenutno že degradiranih območjih. V odgovoru ponovno dobim zagotovilo, da so za stroge standarde, čim strožje standarde in nekaj, kar je novost, novost in pozitivna novost, prvič spregovori uradni organ o sinergijskih učinkih snovi. Zakaj je to novost? Ker ko se opazuje kontaminante, tudi v Evropi, se vedno opazuje posameznega – na vseh področjih to velja. Tukaj pa prvič pristojni minister pove, zanimajo me sinergijski učinki. To je dobra odločitev. In potem pa tema. Od tu naprej pa – kaj mislite, da se je zgodilo? Kolikokrat so se pristojne komisije sestale? Kaj so v tem času ugotovile? Da še enkrat ponovim. Odpadke, ki jih sami naredimo, za te odpadke smo dolžni poskrbeti sami. Nemogoče je razmišljati, da jih lahko vozimo drugam, to bi bilo zelo egoistično. Tudi sežig in sosežig sta primerni metodologiji. To je prvo izhodišče. Drugo izhodišče. Razumem, da je prav, da vsi razumemo, da ko se določajo neki standardi, se seveda kot prvo pogleda: ne, kaj zmorejo tehnološke naprave, ampak kaj je tisti standard, da ne ogroža zdravja ljudi in da ne ogroža okolja. Od tu naprej je že prisotno prvo nerazumevanje. Kako je lahko standard za dimnik A drugačen kot standard za dimnik B, če nam je primarni cilj, da zaščitimo zdravje ljudi in okolje? Potem je to čisto nemogoče. Če ni pomembno zdravje ljudi, če ni pomembno varovanje okolja, potem pa razumem, da so različni standardi, ker se gleda na tehnološke zmožnosti pa na gospodarske družbe in ne vem kaj še vse. Ampak, da še enkrat poudarim, tukaj mora biti triaža prioritet povsem jasna. Prvo vprašanje, ki je najpomembnejše, je: Kaj je tisto, kar zagotovi zdravje ljudi? Naslednja zadeva, ki je prav tako izjemno pomembna – to, kar je omenil minister –, je novost: sinergijskega delovanja različnih strupenih snovi ne poznamo. Zato je previdnost potrebna. Potem stališče, v katerem prof. dr. Metoda Dodič Fikfak zelo jasno in glasno govori, ni pa slišana. Mi v Sloveniji že imamo degradirana območja. Saj ne rabiš biti vrhunski strokovnjak s področja naravoslovja, da ugotoviš, da ko že imaš degradirana območja, da moraš biti še bolj previden. Pa se o tem prav tako noče voditi razprava. Generalno bi bilo dobro, da bi tematika, o kateri se danes pogovarjamo, bila urejena z uredbo, kakor v večini ostalih držav. problem v tem, da opozicija pač ne more dati predloga uredbe. Saj to vsi razumete. In tudi, ko bodo zakonodajna služba in ostali govorili, bodo rekli, ja, uredba, uredba. Ja, ja, samo kaj narediti, če vladajoči ne želijo narediti nič, opozicija pa nima pravice vložiti predloga uredbe? Tako seveda podpiram, da gremo s tem zakonom v drugo obravnavo. Podpiram tudi , da zdravstvena stroka dobi mesto pri takšnih vprašanjih, vendar ne samo zato, da bo delovala podobno kakor pri epidemiji covid-19. Ja, imamo strokovno skupino, ampak stališče pa morate imeti takšna. Potem je boljše, da imamo nič! Ampak kljub vsemu verjamem, da naši strokovnjaki imajo hrbtenico, znanje imajo in sedaj čakam tudi na njihove odgovore.

Spoštovana predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Osnovno vodilo vseh teh politik, ki se jih gremo oziroma o katerih tudi razpravljamo v Državnem zboru, bi moralo biti prihodnost zagotavljanja zelenih delovnih mest

zelena delovna mesta oziroma tudi v našem primeru v predlogu zakona znižati emisije do tiste mere, ki omogočajo zdravo zdravo življenje oziroma tudi ta zelena delovna mesta. Bom pa kar plastično malo ponazoril zadevo, da boste malo bolj tudi gledalci oziroma pred ekrani razumeli, v čem je v bistvu problem te zakonodaje, ki trenutno je v Sloveniji, razlika med zakonodajo za sežigalnice in za sosežigalnice oziroma za te obrate, ki opravljajo te sosežige. Edina prava sežigalnica odpadkov v Sloveniji je Toplarna Celje.

Tukaj je že ta diskrepanca, ki dejansko res potem lahko vpliva oziroma že vpliva na samo območje, ki je potem kontaminirano oziroma uničeno oziroma tudi degradirano – v tem primeru, ko govorimo o Anhovem. Žal, kljub temu da je sežigalnica v Celju, so tudi še druge težave v Celju, ki se dogajajo oziroma ki uničujejo okolje in dobrobit vseh živečih v tej občini oziroma v okolici.

Že zaradi tega, kar sem vam prebral, zaradi teh osnovnih podatkov bi bilo potrebno nujno zagotoviti in spremeniti zakonodajo. To nam tudi ne samo priporoča oziroma tudi zahteva od nas Evropska unija oziroma Evropska komisija in da te zadeve res usmerimo in pripravimo, da bo res omogočena ta zelena delovna mesta, o katerih tako radi govorite oziroma radi govorimo, s tem da mi zelo resno mislimo o teh pripravah oziroma kako do teh zelenih delovnih mest priti. Dejstvo je, da če kakorkoli ljudje pogledajo raznorazne stvari – v tem primeru, ko gre za ohranjanje narave oziroma za samo kvaliteto človekovega življenja oziroma tudi potem kvaliteto okolja in tudi življenja živali v tistem okolju, ko govorimo o biodiverziteti, dejansko ko govorimo, sploh v primeru Salonita Anhovo, pa tudi potem, ko govorimo o Celju na splošno –, bi bilo potrebno nujno takoj začeti pripravljati zakonodajo oziroma tudi načrte, kako ta degradirana območja rešiti in delno ozdraviti, ker ta območja so v bistvu ranjena, ena pa celo mrtva. Kdor tega ne razume, v bistvu ne razume bistva človeka oziroma tudi bistva te politike, ki se jo gremo tukaj v Državnem zboru. V osnovi je treba razumeti, in to je dejstvo, podnebne spremembe se dogajajo zaradi takšnih stvari, kot sem vam jih prej prebral, zaradi emisij, ki gredo v okolje, se pravi zaradi povečanih emisij, ki se dogajajo potem in grejo v zrak. Tukaj je treba še posebej izpostaviti, da ne samo v zrak, v vodo, v zemljo in dejansko potem se naredi konglomerat vseh teh, nek začaran krog zastrupljanja, uničevanja okolja. V Sloveniji imamo resno težavo s tem in je zadnji trenutek, ne samo da se začnemo s tem ukvarjati ali pa, da k temu primarno pristopimo in začnemo reševati te težave, ki jih imamo ogromno po celi državi s temi degradiranimi območji

glede zagotavljanja teh delovnih mest, delavci, ki delajo v teh okoljih, so dejansko tudi ponekod od pet do desetkrat bolj ogroženi kot nekje v nekih drugih delovnih obratih oziroma tudi v tovarnah. Tako še enkrat prosim vse tukaj v Državnem zboru, da začnete razmišljati skozi prizmo, kaj če bi bili vi v taki situaciji, da bi se vam dogajalo takšno onesnaženje v takšnem okolju, kaj bi si vi želeli. Tudi prebivalke in prebivalci Občine Kanal ob Soči so z referendumom – tisti, ki ne veste – 2001 že glasovali proti sosežigov odpadkov v cementarni. Se pravi, čas je tudi, da začnemo spoštovati voljo ljudstva in

Hvala lepa. Tako lepo je Boštjan povedal, da bom lahko nekoliko krajši. Kaj mi dejansko potrebujemo? Mi potrebujemo sinergijske učinke odgovorne politike, ki jo bomo, upam, v naslednji vladi sooblikovali Socialni demokrati in Levica, tudi v dialogu z liberalnim delom slovenskih strank o umetnosti možnega, če se tako izrazim. Glejte, to, da imamo mi neko kvaliteto življenja, to, da smo imeli nek industrijski razvoj v preteklih desetletjih, je pustilo tudi neke posledice na neka lokalna, regionalna okolja, ki so jih kolegi pred menoj naštevali. Nekako naša dolžnost, da ne rečem dolg, je sanacija teh okolij. Če bi slovenska politika osamosvojiteljskih improvizatorjev, če parafraziram Gregorja Golobiča, imela več pameti in odgovornosti, bi se te zadeve mislile že takrat, ko je bila ta demokracija še zelo mlada. Skratka, že na začetku 90. bi bilo treba misliti o reindustrializaciji, izhajajoč iz skritih znanj, ki jih določena tozadevna lokalna in regionalna okolja imajo, in tudi deindustrializaciji in tudi v procesih privatizacij dejansko ohranjati, sam bi rekel, 25 procentov plus eno delnico lastništva lokalnega okolja, iz katerega bi se financiralo potem dejansko razstrupljanje, če se tako izrazim. Ko poslušam te zgodbe cementarne, gor, dol, ne morem kaj, pa tudi če moj tast ne bi bil gozdarski inženir, vendar nam zgnije toliko pa toliko lesa v hostah, peljemo ga v razrez v Avstrijo, kake macesne celo na Madeiro, da delajo glasbene instrumente. Mi bomo pa – kaj? Cementirali na veliko, kajne. To je tudi nek razmislek, ki bi bil potreben. Onkraj tega, kar je bilo povedano, dejansko je tudi premalo razmisleka, kako ustvarjati manj smeti. Skoraj ni razmisleka, razen v nekem resnem delu industrije, kako ti nek odpadek v nekem delovnem procesu postane izhodiščna izhodiščna surovina v nekem drugem produktu. To so zdaj dejansko neki razmisleki, ki so pred nami. In, seveda, da ostanem vljuden v izreki, da ne uporabljam kakih bolj žmohtnih besed, tam, kjer se pojavlja onesnaževanje, je treba to sanirati in seveda tudi odpadke ustrezno predelati. Po neki osnovni logiki geografski centralnosti krajev sta tu v bistvu Ljubljana pa Maribor lokaciji za sežigalnici. Pika, konec. In ki naj se financirata – včasih smo o tistih batih govorili – z najboljšo obstoječo tehnologijo, ki je na razpolago. To navsezadnje dolgujemo tako tistim, ki so ustvarjali in so si tudi ustvarili poklicne bolezni, kot tudi nekim rodovom, od katerih imamo, kot se to reče reče rahlo newagevsko, na posodo to lepo kokoško, ki se imenuje Slovenija. To je v osnovi ta zgodba, kjer se mora politika po 30 letih zamude zganiti. In to je dejansko to, seveda upoštevajoč neke stroke in zavedajoč se, da imajo tudi stroke neke interese. Za uvod je treba te zadeve razumeti. Pri nas se je v to zelo poglobil kolega Židan, ki je tudi dovolj plastično to predstavil. Ja, in to je dejansko naša dolžnost, da se nekako premaknemo naprej. Ne pa, da imamo neke dokaj prazne razprave, tako na ravni, če hočete, Evropske unije kot na nacionalnih ravneh o trajnostnem prehodu in digitalnem – ne vem, karkoli že. Hvala za besedo.

da se nam zdi pobuda za zakonsko ureditev omenjenih težav, danes se sicer večji pogovarjamo o Anhovem, prava osnova, da na tem nadgrajujemo. Samo opozoril bi, da danes je bilo nekaj pripomb tako s strani vladne službe kot tudi nekaj dobrih s strani kolegic in kolegov. Tako računam, da bomo na podlagi te spodbude, ki je več kot dobrodošla, naj samo spomnim, da so bili v lanskem – mislim, da maju – že sprejeti neki sklepi, kaj se bo naredilo, pa se v dobrem letu ni nič. Tako vidim predvsem ta predlog zakona kot eno spodbudo, da pospešimo dogajanja in naredimo nekaj na obljubah, ki smo jih v končni fazi tudi dali prebivalkam in prebivalcem Anhovega.

Mislim, da nikjer ne piše, pa nihče se ne zavzema za ustavitev Anhovega. Dobro vem, kaj pomeni vsako delovno mesto. Me tudi veseli, da poteka dialog v v Anhovem, se pravi lokalna skupnost, ki se prizadeva, ki se tudi zaveda na eni strani pomembnosti delovnih mest, na drugi strani pa tudi želje in pravice prebivalcev te doline po vsem, kar so doživeli že v zadnjih desetletjih, za eno normalno urejeno okolje. Tisto, česar sam ne morem kupiti, leta 2021 glede na tehnološki razvoj, razvoj, da so nemogoče zahteve okrog izenačenja mejnih vrednosti emisije NOx za sežigalnice in naprav za sosežig. Na nas je, spoštovane kolegice in kolegi, da se bomo dogovorili, tako kot je kolega Židan plastično povedal, ali bomo iz enih dimnikov dovolili, da se valijo take emisije, iz drugih pa drugačne. da se danes to ne da na tehnološki način urediti, tega jaz, spoštovane kolegice, ne kupim. Ne kupim. Bil sem tudi med tistimi, ki smo si ogledali tudi že danes omenjeno sežigalnico na Dunaju sredi mesta. Resda stanejo filtri menda 3 ali 4 milijone na tri leta, se mi zdi, da so nam rekli, ampak so na en način poskrbeli za svoje odpadke,

da smo nori pa plačujemo 160 na tono za sežig RDF odpadkov, katerih kurilna vrednost je, sem že parkrat omenil, tudi podatek je Avstrijcev, od 15 do nekje 22 giga džulov; odvisno, koliko imaš plastike, kaka je ta mešanica. Pri nas pa v Termoelektrarni Šoštanj kurimo z velenjskim lignitom, ki ima kurilno vrednost 9,2 giga džula. Če malo poenostavim, dobesedno smo norci, ker nekomu plačujemo, pa mu dajemo gorivo, pa še 160 evrov na tono mu plačamo, ker se ne znamo doma dogovoriti. Me pa veseli, da se tudi miselnost tukaj spreminja, da imamo kar nekaj občin, ki so se prijavile, tudi so zainteresirane za lokacijo za izgradnjo te sežigalnice. V glavnem, v končni fazi, kolegice in kolegi, to je tudi biznis, biznis, ki ne bo v dveh letih zamrl, ima prihodnost. Smeti so, čedalje več jih je, čeprav se trudimo drugače. Plastike je čedalje več. To so zagotovljena delovna mesta za desetletje. Ob tem poudarjam, da so zadaj tehnologije, ki omogočajo eno normalno sobivanje tudi s tem, da ni okoljskih težav dodatnih, ki nam jih povzročajo.

nam je bilo tudi ne nazadnje do tega, kar je prišlo, pa tudi Rudi že pojasnil, nazadnje ga je sodišče zaprlo z odlokom. Nam tudi ni bilo vseeno za 180 delovnih mest – mislim, da jih je bilo 180 v končni fazi

v Anhovem in predvsem tudi to, da ta dialog poteka. Upam, da bodo našli skupen dogovor, eno sožitje. V končni fazi tukaj se strinjam z Markom, treba je pa od nečesa tudi živeti, tako da sem tudi včasih malce sam alergičen, da se v tej Sloveniji ne da nič narediti od milijonkrat omenjenih vetrnih elektrarn do

izkoriščanje pa otroško delo. Skratka, da zaključim. Mi bomo morali en kompromis najti in se mi zdi ta podlaga tega zakona, ki so ga danes kolegi iz Levice vložili, primerna podlaga, da naredimo korak, seveda tudi z izboljšanji, ki pa so seveda možni. Hvala lepa. Hvala